Kas kolleegidel on soovi anda üle eelnõusid ja arupärimisi? Tõnis Mölder, palun! Aitäh, hea istungi juhataja! Head kolleegid! Annan üle riigieelarve kontrolli erikomisjoni töö aruande. Nimelt, Riigikogu 16. mai 2019. aasta otsusega

väga palju [olulise] tähtsusega riiklike küsimuste arutelusid täiskogus ja lisaks võttis komisjon menetlusse 17 uut Riigikontrolli kontrolliaruannet. Tahaksin omalt poolt tänada kõiki komisjoni liikmeid, sealhulgas aseesimeest Jaak Jusket, Peeter Ernitsat, Natalia Malleust, Andres Metsoja ja Andres Sutti. Tänan ka kõiki neid, kes meie tegevust on aidanud siin majas koordineerida, ehk meie toetavat personali ja ka Riigikontrolli, kellega on olnud ääretult hea koostöö. Ja annan selle aruande üle. Aitäh! üle. Aitäh! Aitäh! Rohkem aruannete üleandmise soovi ei ole. Olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud ühe aruande ja Riigikogu juhatus menetleb seda ikka vastavalt kodu‑ ja töökorra seadusele.Head kolleegid, nüüd kohaloleku kontroll, palun!

Austatud Ukraina parlamendi Eesti sõprusrühma esimees! Mul on au tervitada teid Riigikogus. Verhovna Rada ja Riigikogu suhted on väga tihedad. Eesti jätkab Ukraina toetamist igal võimalikul viisil, et Ukraina rahvas saaks omal maal taas vabalt elada. Ja nüüd ma palun, härra Arseni Puškarenko, sõna on teil!

Viimase sajandi jooksul on Ukraina ja Eesti õlgadele langenud äärmiselt rasked katsumused: sõjad, okupatsioon, küüditamised, koonduslaagrid ja paljud muud inimkonnavastased kuriteod.

Ma ei hakka teid täna milleski veenma, te tunnete ajalugu suurepäraselt. Ilmselt on ka selles saalis eestlasi, kelle sugulased olid metsavennad või küüditati. Näiteks kus võisid 1941. aastal kohtuda eestlane, lätlane, leedulane, valgevenelane ja ukrainlane?

Just meil on ajalooline võimalus lõpetada see peaaegu 400-aastane sõda, lõpetada metsiku hordi haiged ambitsioonid.

Riigikogu on kaks korda vastu võtnud resolutsiooni, tunnistades Venemaa tegevuse Ukraina vastu genotsiidiks, seda nii 1993. aastal holodomori kohta 1932.–1933. aastal kui ka 2022. aastal veel praegugi jätkuva agressiooni kohta. Ukraina võidab! Ukraina võidab! Miks ma selles nii kindel olen? Sest targad juhid tunnevad ajalugu, aga diktaatorid usuvad Kiievi vallutamisse kolme päevaga.

Ukrainal ei õnnestunud sada aastat tagasi vabadusvõitluses oma riiklust luua, kuid nüüd oleme muutunud tõeliselt iseseisvaks.

Ukraina parlamendist 18 kilomeetri kaugusel, oli teie spiiker Jüri Ratas koos meiega. Sellised teod näitavad tõelist väärikust ja julgust. Aitäh, kolleegid, kõigi teie Ukraina toetamise otsuste eest! Tänan nii parlamenti tervikuna kui ka igaühte isiklikult.

koosseisu õlgadele on langenud rasked ajad: koroonakriis, inflatsioon, energiakriis, julgeolekuväljakutsed. Tundes paljusid siin saalis, tahan kinnitada: te olete oma suurepärase rahva väärilised. Eesti pole mitte ainult suure südamega riik, vaid ka väga julgete inimeste riik.

Täna te menetlete Ukraina toetamise resolutsiooni laiamahulise sõja aastapäeva puhul, ehkki sõda on kestnud juba üheksa aastat. Täname teid selle algatuse eest ja palun kõigil seda

Härra spiiker, ma tahan teile üle anda Ukraina lipu, millele on oma allkirjad andnud Valgevene piiri lähedal olevad sõdurid koos tänusõnadega Eestile ja kogu Eesti rahvale.

Me oleme harjunud õhualarmidega ja meie lapsed õpivad, taustal sireenide helid.

Ning järgmised ukrainlaste põlvkonnad on Eestile sama tänulikud, kui oleme meie selle taristu taastamise eest. See on väga sümboolne, sest lapsed on meie tulevik.

Riigikogu liikme avalduse "Ukraina rahva toetuseks" eelnõu 778 esimene lugemine. Ma kõigepealt tutvustan selle päevakorrapunkti menetlemise korda. Kõigepealt on eelnõu esitajate esindaja ettekanne kuni 20 minutit. Seejärel on juhtivkomisjoni esindaja ettekanne samuti kuni 20 minutit küsimused ettekandjatele. Iga Riigikogu liige võib esitada kummalegi ettekandjale ühe suulise küsimuse. Läbirääkimistel saavad osaleda fraktsioonide ja komisjonide esindajad. Ja täna toimub ka lõpphääletus.Ma

Täna me võtame vastu avalduse Ukraina rahva toetuseks. See on juba kuues avaldus, mille lõpetav Riigikogu XIV koosseis võtab vastu Ukraina toetuseks ja agressorriigi Venemaa hukkamõistmiseks. See on pretsedenditu. Aga pretsedenditu on ka olukord, millesse Euroopa esimest korda pärast teist maailmasõda on kistud.Eesti on suhtunud väga vastutustundlikult Ukraina vabadusvajadustesse nii diplomaatilises kui ka sõjalises valdkonnas. Tuletan meelde, et avalduse Venemaa Föderatsiooni agressioonist Ukraina vastu võtsime vastu laiaulatusliku agressiooni eelõhtul 23. veebruaril 2022. aastal. Samuti oli Eesti üks esimesi riike, mis vastas Ukraina relvaabipalvele veel enne 24. veebruari. veebruari. Tänu õigeaegsele tegutsemisele aitasid Eesti saadetud Javelinid tõrjuda pealetungi Kiievile sõja esimeses faasis.Ma nimetan need avaldused, mis Riigikogu XIV koosseis on Ukraina toetuseks seni vastu võtnud. 18. jaanuar 2022, Ukraina territoriaalse terviklikkuse toetuseks. 23. veebruar 2022, avaldus Venemaa Föderatsiooni agressioonist Ukraina vastu.

21. aprill, Venemaa Föderatsiooni sõjakuritegudest ja genotsiidist Ukrainas. 18. oktoober 2022, Ukraina territooriumi annekteerimise hukkamõistmiseks ja Venemaa režiimi terroristlikuks kuulutamiseks. Iga Riigikogu avaldus keskendus agressiooni erinevatele aspektidele ja vastas erinevatele Ukraina vajadustele.

Seega väljendab tänane avaldus Riigikogu üksmeelt, mis omakorda näitab selgelt meie rahva meelsust ja vankumatut toetust Ukraina rahvale. Tänase avalduse keskmes on kolm teemat: Ukraina rahva genotsiid ja Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi kümnepunktiline rahuplaan, mida Riigikogu tingimusteta toetab, nagu ka agressori vastutusele võtmist ja Haagi rajatavat Venemaa Föderatsiooni agressioonikuriteo uurimise keskust. Veel on seal juttu olümpiamängudest ja Venemaa sportlastest. Sellel teemal peatun allpool. Austatud kolleegid! Täna võtab meie koosseis vastu viimase Ukraina sõjaga seotud avalduse. Meie volitused on lõppemas, sõda Ukrainas aga paraku mitte. Lubage siinkohal teha mõningad märkused, mis peavad silmas tulevikuperspektiivi. Austatud kolleegid! Me oleme seadusandjad ja meie vaatenurk on ennekõike legalistlik. Vene täieulatuslik agressioon oli šokk maailma poliitikale, aga ka kogu rahvusvahelise õiguse süsteemile, paljastades selle lünklikkuse ja aegumise. Kõigepealt lubage võtta kokku Venemaa kuriteod Ukraina riigi ja rahva vastu. Esiteks, Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuudi ÜRO Peaassamblee resolutsiooni 3314 artikkel 5 kohaselt on 24. veebruaril alanud Ukraina-vastane sõda agressioon ehk rahuvastane kuritegu. Teiseks, sihipärane tapmine või tsiviilisikute või tsiviilinfrastruktuuride füüsiline kahjustamine on Rooma statuudi kohaselt sõjakuritegu. Ukrainas sooritatud sõjakuritegude uurimist juhtiva Rahvusvahelise Kriminaalkohtu prokurör Karim Ahmad Khani sõnul on kogu riigi territoorium muutunud kuriteopaigaks. Eraldi tuleks välja tuua kultuurivastased kuriteod, sealhulgas kultuuriväärtuste hävitamine ja vargused ning keskkonnakuriteod. Kolmandaks, sõjakuriteod on Ukrainas laialt levinud ja süstemaatilised, mistõttu tuleks need Rooma statuudi järgi kvalifitseerida inimsusevastasteks kuritegudeks. Eraldi tuleb rõhutada, et tsiviilelanikkonna elu ja vara vastu suunatud kuritegusid ei panda toime mitte ainult väejuhatuse teadmisel, vaid see ka julgustab ja koordineerib neid. Veelgi enam, kurjategijaid julgustatakse ja premeeritakse. Nii sai 18. aprillil 2022 Putini dekreediga Butšas genotsiidiaktides osalenud 64. üksik-mootorlaskurbrigaad kaardiväe aunimetuse. Neljandaks, inimsusevastastes kuritegudes peetakse kõige raskemaks genotsiidi. Vastavalt ÜRO Peaassamblee

Kuigi toime pandud kuritegude ulatuse poolest jääb Venemaa alla veel natsi-Saksamaale ja Osmani impeeriumile, näib toime pandud erinevate genotsiidide mitmekesisus enneolematu. ÜRO genotsiidi vältimise ja karistamise konventsioon määratleb genotsiiditegevused: need on sellised tegevused, mille eesmärk on täielikult või osaliselt hävitada rahvuslik, etniline, rassiline või usuline rühmitus. Neid on viis liiki. Esiteks, selle rühma liikmete tapmine. Teiseks, raskete kehavigastuste või vaimsete vigastuste tekitamine selle rühma liikmetele. Kolmandaks, meetmed, mille eesmärk on vältida rasestumist selles rühmas. Neljandaks, laste sunniviisiline üleviimine ühest inimrühmast teise. Viiendaks, selle rühma täielikuks või osaliseks füüsiliseks hävitamiseks mõeldud elutingimuste tahtlik loomine. Nagu öeldud, on Venemaa sooritanud Ukrainas kõiki genotsiiditunnustega kuriteo akte. akte. 21. aprilli avalduses nimetas Riigikogu Ukrainas toimuva genotsiidiks. Paraku ei ole seda siiamaani teinud mitmed meie olulisimad liitlased. Siiski on progress selles valdkonnas märgatav. Hiljuti kuulutas USA asepresident, prokuröritaustaga Kamala Harris, et USA käsitleb Ukrainas toimunut kuriteona inimsuse vastu. Ehk jõuab ta ka ametliku genotsiidi tunnustamiseni. Mitteametlikult tegi seda president Biden

Kui tõstatasin selle küsimuse Ukraina peaprokuröri kabinetis, vastati mulle, et nad mõtlesid, kuhu paigutada massilised vägistamised, ja otsustasid, et nad paigutavad need genotsiidikonventsiooni teise punkti alla: raskete kehaliste või vaimsete vigastuste tekitamine rühma on tegemist raskete kehaliste ja vaimsete vigastustega. Aga Butšas sellega ei piirdutud. Selgelt oli deklareeritud jõhkrate vägistamiste eesmärk: et kunagi enam ukrainlasi ei sünnitataks. Seega on tegemist eraldi genotsiidikuriteoga, mis vajab fikseerimist rahvusvahelistes õigusnormides. See ongi probleemi tuum. Kurjategijad on õigussüsteemi sees. Praegu otsime võimalust karistada süüdlasi inimsusevastastes kuritegudes, kasutades lünklikku ja vananenud õigussüsteemi. Ning genotsiidi liigid on vaid üks näide.Veel olulisem probleem on Venemaa staatus rahvusvahelise õiguse seisukohalt. Poliitikud ja publitsistid räägivad kord fašistlikust, kord natslikust või uusnatslikust, kord rassistlikust ja nii edasi riigist. Need on kõlavad sildid. Neil on tugev emotsionaalne laeng, kuid need on paraku õigustühised.Ametlikus diskursuses nimetatakse Venemaad autoritaarseks režiimiks. See on väga nõrk määratlus, mis vaatab mööda nüüdisaegse Venemaa olemusest. On pakiline vajadus anda Venemaale adekvaatne ja juriidiliselt pädev määratlus.Kaasaegne

Kui mis tahes riik saab toime panna kuritegusid, siis kuritegelik riik ei saa neid toime panemata jätta. Need on selle riigi olemuse tagajärg. Kuritegelik riik on kuritegelik olemuselt, mitte üksikute ilmingute poolest. Tsiteerin Jaspersit. Kuritegelik on riik, mis põhimõtteliselt ei loo ega tunnista õigusriiki. See, mida nimetatakse seaduseks ja mida see riik seadusevoos sünnitab, on tema jaoks vahend rahva lämmatamiseks ja alistamiseks, mitte aga miski, mida ta ise austab ja järgib. Tsitaadi lõpp.Kuritegelik riik on õigusriigi vastand. Kui õigusriigi olemuseks on seaduslikkus, siis kuritegeliku riigi aluseks on seadusetus. Kuritegelik riik on sunnitud looma ja taaslooma Ta leiab oma õigustust ainult seadusetuses. Kuritegelik riik genereerib, loob, kaitseb ja väljendab seadusetust, haarates seadusetuse ruumi alla aina uusi valdkondi. Juba toime pandud kuritegude õigustamiseks luuakse uusi. Need omakorda vajavad uusi neid õigustavaid seadusi. Valed kuritegelikus riigis on sama vajalik komponent kui füüsiline vägivald.Venemaa on kuritegelik riik ja sellisena peab teda käsitlema rahvusvahelises poliitikas. Rahvusvaheline õigus vajab täiendamist kuritegeliku riigi osas. On vaja ka uut tüüpi rahvusvahelist kohust, mille jurisdiktsioon oleks korraga nii universaalne kui ka täpselt limiteeritud.

aga ka selgelt limiteeritult. Selle kohtu pädevuses oleksid vaid inimsusevastased kuriteod, mida sooritab kuritegelik riik teise suveräänse riigi territooriumil agressioonisõja käigus. Kohtudes Rahvusvahelise Kriminaalkohtu kohtuniku Karim Ahmad Khaniga ma uurisin, kuidas saab esitada süüdistusi kuritegelikule riigile. Karim Khan vastas, et selline võimalus puudub, kuna puudub vastav seadustik. Pärast kohtumist üks Rahvusvahelise Kriminaalkohtu meeskonna liige ütles mulle privaatselt, et sellist seadustikku ICC, kriminaalkohus, ise teha ei saa. Küll aga saavad seda teha erinevate riikide seadusandjad. Ja see on, austatud kolleegid, meie ülesanne selles ja järgmises koosseisus. Nüüd lõpetuseks spordist, aga ka artistidest ja teistest kultuuritegelastest. Siinkohal ma tahan tsiteerida mitte Karl Jaspersit, vaid teist suurt sakslast. Tsitaat: "Dirigent, kes Hitleri saadetuna esitas Beethovenit Zürichis, Pariisis või Budapestis, sai süüdi kõige nilbemas vales, sest [tõi] ettekäändeks, et ta on muusik ja tegeleb muusikaga ja ei millegi enamaga." Tsitaadi lõpp. Nüüd on selliste nilbete valedega hõivatud sajad Vene kultuuritegelased, artistid, aga mitte ainult nemad. Eriti terav on see probleem spordis. Venemaa sportlased mitte üksnes ei ole vaikivalt süüdi selles, mis toimub Ukrainas. Venemaa spordiliidud ja kõik sportlased, kes on võtnud sõna, on toetanud Putinit ja selle agressioonisõda Ukrainas. Seega ma ei näe mingit võimalust kutsuda neid kutsuda neid olümpiamängudele. Ma ei näe selleks mingit moraalset võimalust. Küll aga otsitakse mingisuguseid teisi põhjendusi. Ma saan suurepäraselt sportlastest aru.

see on kaalumise küsimus. Ühel kaalukausil on moraal, genotsiidiline sõda. Ja see, mida need sportlased ise ütlevad selle sõja õigustuseks, ja see, kuidas neid kasutatakse – on täiesti vale väita, et sport on Venemaal väljaspool poliitikat. Sport on Venemaal alati poliitika osa ja võib-olla poliitika osa see on isegi rohkem kui spordi osa.

Ega Putin ei tegutse ainult oma kodanike nimel. Ta tegutseb kogu vene maailma nimel, kõikidele venelastele igal pool ja kõikidele, kes on seotud vene kultuuriga. Austatud kolleegid! Te teate minu positsiooni selles küsimuses. Aga mina kui vene kultuuri inimene tunnen tohutut süüd ja vastutust selle eest, mis Putin teeb. Ja

Kõik see, mis te rääkisite, vastab täiesti tõele ja langeb kokku Eestimaa inimeste ootuste ja arvamustega. Aga asjaolu, mis vaevab paljude südant, on see, et kui sportlased nendestsamadest riikidest, mille vastu me seda avaldust praegu teeme, lastakse rahvusvahelistele võistlustele, kuidas peaksid käituma Eesti sportlased? On öeldud, et me võiks neid võistlusi boikoteerida, aga siis me karistaks oma sportlasi hoopis sellega, et nemad ei saa võistlustele minna. Kuidas teie sellesse teemasse suhtute? Aitäh selle küsimuse eest! See on jällegi raske küsimus. Ma arvan, et Riigikogu ei pea siin mingit seisukohta võtma. See on spordiliitude ja iga sportlase oma südametunnistus või tunnetus. Aga muidugi,

vastuse võlgu, ei ole universaalset vastust. Minul ei ole. See ei tähenda, et kellelgi teisel pole.

Ukraina teema, nagu sa komisjoni liikmena hästi tead, on käinud läbi peaaegu kõigi komisjoni istungite. Me oleme arutanud ka Eesti võimalikku panust tulevikus. Ma tean, et sa oled oma isiklikul initsiatiivil Eestis mõnegi organisatsiooniga kontakti võtnud. No näiteks sõjas haavata saanud, kuid siiski transporditavate inimeste haiglaravi Eestis, täpselt samuti need raskesti usutavad, kuid tõesti toimunud vägistamisjuhtumid. Siin saalis on aga enamik neid, kes ei kuulu väliskomisjoni. Anna võib-olla lühiülevaade, millises seisus me selles osas oleme. Ma ei räägi enam sellest, et Eesti juba ehitab üht lasteaeda ja ühte silda

Aitäh! Ma ei saa öelda, et see teema on mulle südamelähedane, ma komistasin selle peale peaaegu juhuslikult. Ma tegelesin genotsiidi problemaatikaga ja siis sattusin selle temaatika, genotsiidiliste vägistamiste peale, tutvudes nende juhtumitega. mulle südamelähedane. Ma ei värisenud, mind raputas, kui ma lugesin seda. Ja siis ma sain aru, et ma ei saa seda niimoodi jätta. Rääkides Ukrainas erinevates

minu suureks jahmatuseks selgus, et Ukrainas on terve suure riigi peale ainult üks rehabilitatsioonikeskus vägistatud naistele ja lastele. Jaa, kui me räägime vägistamisest, siis seal ei ole tegemist ainult naistega. On vägistatud isegi vanamehi tänaval, et naabrid näeksid, aga põhilised ohvrid on naised ja lapsed. Mõned lapsed on vägistatud surnuks. Need ei ole, need ei ole seksuaalaktid, need on sõjaroimad ja selgete genotsiidi tunnustega. Niisiis, kaks asja. Esiteks, Eesti võiks aidata veel üht rehabilitatsioonikeskust luua Ukrainas. Selleks võiks kindlasti saada ka Euroopa Liidu rahastust, aga on vaja initsiatiivi. Ja teiseks paluti selle

need kõrged politseiametnikud, kes tegelevad inimsusevastaste kuritegudega –, kas ei oleks võimalik luua üks selline keskus Eestis, sest nende naiste ja laste traumad on ennekõike psüühilised. Füüsilist abi nad saavad Ukrainas, aga kui nad viis-kuus korda päevas peavad kuulma õhuhäireid ja peitma ennast varjendis, siis see ei ole kõige parem rehabilitatsioon. on] psüühilise rehabilitatsiooni tingimustest.Ja no mida ma olen teinud? Ma koputan kõikidele ustele. Ma olen kirjutanud kõikidele ministritele. Sain peaministrilt viisaka vastuse, et ta tänab kirja eest ja vaatab, mis teha saab.

muidugi ka teised asjad. Karim Khan ütleb, et kogu Ukraina on kuriteopaik, aga ma ütleks teistmoodi: kogu Ukraina on suur haav. Ja selle paranemiseks kulub aastakümneid ja mõned asjad ei parane ka mitme generatsiooni vältel, näiteks suhtumine venelastesse.

et Valgevene ja Venemaa sportlased ei saaks osaleda olümpiamängudel ja meie Eesti sportlased saaks rahulikult trenni teha ja nendel oleks see võimalus osaleda olümpiamängudel ja anda endast parim. Aitäh teile! Aitäh! Ma olen kindlasti sama meelt, aga ma arvan, et võib-olla sinu sõna kõlab siin rohkem kui minu oma. Aitäh, auväärt ettekandja! Teile rohkem küsimusi ei ole. Me saame edasi minna. Ma palun nüüd ettekandjaks väliskomisjoni esimehe Andres Suti. Aitäh, hea juhataja! Head kolleegid! Head külalised! Riigikogu juhatus võttis 94 Riigikogu liikme allkirjaga avalduse eelnõu vastu 15. veebruaril ja võttis selle samal päeval ka menetlusse, määrates loogiliselt juhtivkomisjoniks väliskomisjoni ning muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 20. veebruari hommiku kell 9. Selleks tähtajaks muudatusettepanekuid ei esitatud. Välispoliitika on erakondadeülene ja väliskomisjon on koht, kus seda üksmeelt on otsitud ja kus seda üksmeelt on ka leitud. Kui me selle avalduse esitasime ja seda arutasime, siis oli meil väliskomisjonis kõikide erakondade esindajatest koosnev töörühm ja nii see tekst ühiselt valmis. 13. veebruaril vaatasime selle teksti veel kord üle ja saimegi alustada allkirjade kogumist ja nii nagu ma ütlesin, leidis see 94 Riigikogu liikme allkirja. Menetluslikult otsustasime 16. veebruaril konsensusega teha juhatusele ettepaneku võtta avalduse eelnõu tänase täiskogu istungi päevakorda ning viia läbi ka lõpphääletus. Juhtivkomisjoni nimel ettekandjaks määrati mind. Täna aasta aega tagasi oli jäänud vähem kui 48 tundi Venemaa täiemahulise agressiooni alguseni Ukrainas. Ja see on märgiline, et me täna arutame seda avaldust. Ma loodan, et ka kõikide siinviibijate poolthääl sellele avaldusele tuleb. See on kuues avaldus Ukraina toetuseks viimase 13 kuu jooksul ja ühtlasi on see selle koosseisu viimane. Ukraina Verhovna Rada Eesti sõprusrühma juhi Arseni Puškarenko kõne täna siin oli näide Ukraina vabadusetahtest

Ja ei ole vähetähtis, et üle viiendiku Riigikogu liikmetest on selle viimase 13 kuu jooksul käinud isiklikult Ukrainas.

Putini eilne kõne ei jätnud mitte vähimatki kahtlust selles, et agressori vastu aitab ainult jõud, vaba maailma ühtsus ja Ukraina otsustav ja kiire toetamine relvastusega, majanduslikult ja poliitiliselt. Liitlaste ühtsuse hoidmine on meie olulisim ülesanne ja president Bideni käik Kiievisse ning eilne kõne Poolas on liitlaste vankumatu toetuse selge kinnitus. Meil oli väliskomisjonis eile selle koosseisu viimane kõne Ukraina väliskomisjoniga. Ka selles kõnes tänati Eestit toetuse eest ja väljendati ootust, et see toetus selgelt jätkub. Ukrainlaste ootus NATO tippkohtumisele Vilniuses on väga selge. Nende soov on, et sellel kohtumisel sünnivad konkreetsed kokkulepped Ukraina teel NATO-sse. Samamoodi on oluline karmistada sanktsioone Venemaale agressiooni ja sõjakuritegude toimepanijad vastutusele. Need on kõik need asjad, mille eest me siin Eestis ja liitlastega koos seisame. Täna oli Riigikogus külas Saksa Bundestagi Balti sõprusrühm. Loomulikult rääkisime Ukrainast.

Eesti on olnud Ukraina toetamise eestkõneleja ja ma olen kindel, et seda joont hoiab ka Riigikogu järgmine koosseis.Slava Ukraini! Vastan hea meelega teie küsimustele. Aitäh! Ja tõepoolest, teile on ka küsimusi. Valdo Randpere, palun! Aitäh, lugupeetud eesistuja! Hea ettekandja! Selline küsimus. Kõigepealt ma ütlen ära, et minu suhtumine sellesse avaldusse on ülipositiivne. Just see spordi ja sportlaste osa ma arvan, et see on väga vajalik ja väga tänuväärne, et me teeme sellise avalduse. Küll aga on mul küsimus, kas me saaksime äkki kuidagi rohkem teha. Sest mis on spordimaailmas juhtumas? On tekkimas selline äraspidine olukord: me diskuteerime

Ma arvan, et see ongi väärtusruumi ja väärtushinnangute küsimus. Ja ma arvan, et siin igaüks meist saab oma seisukohta väljendada. Minu jaoks see seisukoht, mis on avalduses ja puudutab olümpiamänge, on tegelikult kõikehõlmav. See puudutab ka igasugu teisi tiitlivõistlusi. Ma olen väga nõus sellega, et me ei peaks seda vaatama niipidi, kas meie sportlased saavad olümpiamängudel osaleda, vaid me peame seda vaatama niipidi, et Valgevene ja Venemaa sportlastel ei ole sinna asja senikaua, kuni agressioonisõda kestab. Ja see puudutab samamoodi teisi tiitlivõistlusi, teisi turniire. Eks see on, ma arvan, paljuski avaliku arvamuse survestamise küsimus: millise hinnangu avalikkus annab sellele, kui mõni erialaliit,

Marko Šorin, palun! Tänan, aseesimees! Hea esineja! Mina räägin ka nendest riikidest, mis on siit vahetult küsimustest läbi käinud – ikka Venemaa ja Valgevene –, aga organisatsioon on hoopis Euroopa Koostöö- ja Julgeolekuorganisatsioon ehk siis OSCE. Seal on käinud terve selle sõja ajal suur arutelu, kas Valgevene ja Venemaa, kes on küll territoriaalses mõttes loomupäraselt selle organisatsiooni liikmed, saavad kuuluda organisatsiooni, mis kannab nimetust koostöö‑ ja julgeolekuorganisatsioon. Kas nad saavad istuda sama laua taga Ukraina esindajatega? Sügisel oli

Mis on teie seisukoht, kas OSCE on organisatsioon, kuhu need riigid peaksid kuulma? Ma arvan, et see küsimus on ju tegelikult laiem. See puudutab kogu teise maailmasõja järgset julgeolekuarhitektuuri, seda, et Venemaal on koht

jätkata olukorras, kus üks teise maailmasõja võitjate poolel olnud riik rikub absoluutselt kõiki rahvusvahelise õiguse norme ja jagab jõuga piire ümber. Sellepärast ma arvan, et me vajame reeglitepõhises maailmas kogu julgeolekuarhitektuuri ümbervaatamist ja kaasajastamist selliseks, mis peegeldab tänast reaalsust. Ka see [tuleks kehtestada], et kui on mingid kokkulepped, siis neid kokkuleppeid järgitakse, kui ei järgi, siis sul kuuluvust ei Ivi Eenmaa, palun! Ma tänan, härra juhataja! Lugupeetud ettekandja! Ma vabandan ette, et minu

tahaksin teada natukene rohkem Ukraina sportlaste, võimalike olümpiasportlaste

olude asjatundjaks. Aga ma võin tuua laiema paralleeli. Ukrainas on rindejoon, aga Ukrainas on ka tagala ja tagala toimib, inimesed töötavad-õpivad ja sportlased treenivad. Sellepärast ma rõhutasin oma sõnavõtus majandusliku ja rahalise abi tähtsust sõjalise abi kõrval. Sest kui riik töötab, siis on kaitsetahe, võitlustahe. Kui riik kukub kokku, siis on ülikeeruline. Ma loodan, et Ukraina sportlastel on võimalusi treenida ja et Ukraina sportlased saavad võistelda kõikidel tiitlivõistlustel ega pea sinna jätma minemata sellepärast, et rahvusvaheline üldsus ei ole suutnud lahendada küsimust, kuidas Venemaa ja Valgevene sportlasi sinna mitte lasta. Ma ei saa

Ja jutt ei ole ainult sportlastest, vaid ka spordiesindustest, spordifunktsionääridest, treeneritest – kõigist, kes tegelikult peaksid ka kõrvale jääma.

Minu meelest on Eesti valitsus, Kultuuriministeerium, ka Eesti Olümpiakomitee teinud tänuväärset tööd, et neid kõrvale jäetaks. Kas te olete minuga nõus, et ka spordifunktsionäärid, kogu Venemaa sport tuleb mitte ainult olümpiamängudelt, vaid agressiooni ajaks kogu spordiareenilt eemaldada? Selle seisukohaga saan vaid nõustuda. Aitäh!

seda. Aitäh, lugupeetud ettekandja! Teile rohkem küsimusi ei ole. Kas fraktsioonidel on soov avada läbirääkimised? On. Enn Eesmaa, palun, Keskerakonna fraktsiooni nimel! Palun, kaheksa minutit! Austatud kolleegid! Paljudel rahvastel, kaasa arvatud eestlastel, on oivaline kõnekäänd: sõpra tunned hädas. Sõpruse poole on võimalik liikuda ennekõike siis, kui sa tunned huvi. Ja nii ilmselt võib igaüks või vähemalt suurem osa meist öelda, milline on tema Ukraina.

Võib-olla paljud teist ei olegi kuulnud, etTarass Ševtšenko,Ukraina au ja uhkus ja geniaalne kirjanik, on viibinud paar päeva Tallinnas.

tema teoseid on ju eesti keelde tõlgitud. Ja Eesti on selles mõttes üks erakordselt tore riik, et meil ükskõik millisest, kas või farsi keelest tõlgitakse originaalkeelt kasutades, mitte mõne suure keele, näiteks inglise või vene keele kaudu. Mina olen Ukrainas käinud õige mitmel korral. Alustasin juba siis, kui ma olin telesaadete tegija. Olen intervjueerinud nende lauljaid, näitlejaid, teinud sealt õige mitu saadet. Kui ma olin Lennart Meri meeskonnas ja meie president tegi riigivisiidi Ukrainasse – see oli siis, kui seal oli president Leonid Kravtšuk, esimene, kes seda ametit pidas –, siis me saime üsna hea ülevaate tollasest Ukrainast. Mul on ka üks olmeline meenutus seoses Ukrainaga. Viiekümnendate aastate lõpus oli Eesti NSV‑s puudus väga paljudest asjadest, näiteks suhkrust. Ukrainas oli suhkrut küll ja jäi ülegi. Teater Estonia käis viiekümnendate aastate lõpul Ukrainas etendusi andmas ja ma mäletan, kui mu isa tuli tagasi koju, siis meie riidekapi alumine osa täitus Ukraina suhkruga. See oli aeg, kui Ukraina sõbrad aitasid neid.

Soome kolleegidega. Sealne komisjoni esimeesJussi Halla-aho, kes teatavasti on põlissoomlaste partei säravaimaid liidreid. Paljudele meist oli üllatus, et ta on teaduste doktor, saanud Helsingi Ülikoolis slaavi keelte alase põhjaliku hariduse. Ja kui ma kuulsin, et ta räägib vabalt ukraina keelt, siis mul tekkis kihvatus ja ma tahtsin natukene kontrollida, kui põhjalikult ta Ukraina kultuuri tunneb. Mina pole mingi ekspert, aga ma oma raadioseriaali jaoks valmistun saateksTarass Ševtšenkost.

Mul jäi suu lahti ja rohkem küsimusi ei olnud. Nüüd on meie aeg avaldada Ukrainale solidaarsust. Eesti parlament, Riigikogu, on seda teinud õige mitmel korral. Te teate ju neid juhtumeid. Ja kuna ma esindan Keskerakonda ja meie fraktsiooni, siis lõpetuseks ma ütlen, et loomulikult me hääletame selle avalduse poolt. Lisaksin: kuidas see teistmoodi olekski võimalik? Aitäh! Aitäh! Raimond Kaljulaid, palun, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel!

seda. Täna Riigikogule kingitud Ukraina lipp, ma väga loodan, leiab väärika koha siin Riigikogu hoones, kus ta pannakse välja veel enne, kui toimuvad Riigikogu valimised. ma kindlasti tahan väga tänada Andres Sutti ja Mihhail Lotmanit ja üldse väliskomisjoni, kes on selle avalduse koostamisega tegelenud. Need olid tugevad ettekanded ja selle avalduse iga sõna on väga õige.Siin õige.Siin mainiti Ukraina visiite, mis on tähtsad, kuid tegelikult on tähtsad ka need visiidid, mida selle koosseisu Riigikogu liikmed on teinud teistesse Euroopa riikidesse ja kaugemalegi, kus kus alati on meie sõnum olnud toetus Ukrainale. Seda on kindlasti rõhutanud kõik riigikaitsekomisjoni liikmed oma välisvisiitidel, oma väliskohtumistel. Sel nädalal olid meil kohtumised Prantsuse ja Saksamaa parlamendi esindusega, kus me samamoodi rääkisime Ukraina küsimusest.Sellega seoses ma tahangi rõhutada selle avalduse vastuvõtmise juures, et oleks üheselt selge: Ukraina sõda loomulikult on ka meie sõda. Ukraina võit on ka meie jaoks väga oluline. Ukraina aitamine ei ole mitte kuidagi vastuolus Eesti julgeoleku, riigikaitse huvidega. Eesti ei ole mitte kuidagi kahjustanud oma riigi julgeolekut Ukrainat aidates. Kui te vaatate, mis samme me oleme astunud, suurendades riigikaitsekulutusi, arendades välja uusi võimeid, eraldades sel aastal rekordilised miljard eurot meie enda riigikaitsele, ja ka meie liitlaste täiendavat panust, siis pole kahtlust, et midagi me ära andnud, midagi me kaotanud ei ole. Me peame arvestama ka sellega, et Moskvast vaadates oleme meie täpselt samasugune impeeriumi ääremaa, nagu on nende jaoks Ukraina. See meile kindlasti ei sobi ja me peame olema valmis sellele vastu astuma igas mõttes.Täna

ja tegelikult lõhutud Eesti ühiskonda. Aga praegu, selle koosseisu lõpus, tõepoolest, võib olla uhke olla eestlane, olla Eesti parlamendi, Eesti riigi esindaja, sest meie oleme omalt poolt selle sõja-aasta jooksul tõesti teinud kõik, mida oleme suutnud, et oma Ukraina sõpru aidata.

koosseis lõpetab oma töö, aga töö Ukraina toetamisel peab jätkuma ja minema edasi järgmises koosseisus täpselt nii kaua, kuni on vaja. Aitäh!

Ma alustan sealt, kus hea kolleeg Raimond lõpetas. Tõepoolest on uhke seista nii siin puldis kui ka olla Eesti rahva esindaja, aidates Ukrainat. Need, kes Ukraina kolleegidega on nende aastate jooksul, eriti viimase aasta jooksul kokku puutunud, teavad väga hästi, et Eesti seisukohad, Eesti aktiivne diplomaatia, Eesti abi, Eesti rahva abi ei ole mitte ainult jõudnud reaalselt kohale Ukrainasse, vaid on kohale jõudnud ka ukrainlaste südamesse.Kui ma kolm nädalat tagasi viibisin Ida-Ukrainas Bahmuti ja Lõmani lähedal rindepiirkonnas ja kohtusin Ukraina kaitseväelastega, kes võitlevad seal nii Ukraina riigi püsimise ja vabaduse nimel kui ka meie vabaduse nimel,

Sõda Ukrainas, Ukraina vastu, Ukraina riigi hävitamiseks, riigi tükeldamiseks algas 20. veebruaril 2014. aastal. Me ei tohi seda unustada. Kahjuks me igapäevaselt räägime sellest, et sõda algas aasta aega tagasi. Kui me selle unustame, siis me tegelikult ei saa aru sellest sügavast kurjusest, sügavast kurjusest, lämmatavast kurjusest, mis ida poolt tuleb ja millel on sitkust tegelikult päris pikalt kannatada oma eesmärkide nimel. Ma nägin Ida-Ukrainas kurnatust, meeletult keerulist olukorda, aga ma nägin ka täiesti selgelt allaandmatut võidutahet nii nendes, kes on praegu rindel,

võib-olla me peame rääkima isegi aastatest –, on ülimalt oluline, et me oma töös nii praegu lõpetavas Riigikogus kui ka peale 5. märtsi valitavas uues Riigikogu koosseisus ei väsiks. Me teame, et ukrainlased ei väsi, aga me teame, et tegelikult nii mitmedki meie liitlased ja muud partnerid võivad väsida. Selle peale ilmselt mängib ka agressor Venemaa, lootuses, et kas sisepoliitilistel või muudel põhjustel mõned Ukraina praegused toetajad väsivad ja loobuvad seisukohast, et agressioon mitte ei tule ainult peatada, vaid agressor tuleb Ukrainast täielikult välja lüüa. Seda saab Ukraina teha tõesti ainult meie kõigi ühisel toel. Ma arvan, et ka see avaldus, mille me täna siin teeme, on väga selge seisukohavõtt selle koosseisu poolt. See summeerib paljuski töö, mida me oleme läbi aasta erinevate avalduste näol teinud, aga rõhutab ka kindlasti – teatud mõttes on see rõhutatult teatepulk järgmisele Riigikogule

Aitäh! Head kolleegid! Austatud Arseni Puškarenko ja Ukraina suursaadik! Homme on selle Riigikogu koosseisu viimane istung ja ülehomme me tähistame Eesti Vabariigi 105. sünnipäeva, aga ühtlasi möödub ka terve aasta laiaulatuslikust Venemaa agressioonist Ukraina vastu, sõjast, mis on alguse saanud juba aastal 2014.Tänane avaldus on kõigi nende teiste lõpphääletuste kõrval, mida meil on hulganisti ees, vaieldamatult kõige tähtsam, kõige olulisem. See puudutab meie julgeolekut, see puudutab Euroopa julgeolekut, selle tähendus tegelikult on rahvusvaheline ja ülemaailmne. Seda kinnitas ka hiljutine USA presidendi visiit Kiievisse, mis oli nii märgilise tähendusega kui ka väga sisulise tähendusega.Terve see aasta on toimunud sõda Ukraina pinnal. Putini välksõjaplaan on ebaõnnestunud. Kiiev on Ukraina pealinn ja ukrainlaste käes. Aga selle aasta jooksul on Ukraina sõdurid loomulikult andnud oma panuse maksimaalselt. Nad väsivad, nad on kurnatud. Ent hea meel on selle üle, et Ukraina ühiskonna

öelda mõned laused selle kohta, et meil Eestis on küsitud, kas Ukraina abistamine relvade, laskemoona, erineva sõjavarustusega ei kahjusta Eesti kaitsevõimet. Ja vastus on, et ei kahjusta.Kõigepealt, julgeolek on laiem mõiste kui ainult kaitsevõime. Ukraina abistamisega, Ukrainale relvade andmisega, Ukrainale laskemoona andmisega me tugevdame Ukraina vastupanuvõimet, tugevdame Ukraina riiki

Ja teine küsimus, millest siin on räägitud: sport ja sportlased. Me peame tegema kõik selleks, et Valgevene ja Venemaa sportlased ei saaks osaleda olümpiamängudel, tiitlivõistlustel ega ka teistel rahvusvahelistel võistlustel. Eelkõige peavad need otsused langetama vastavad organisatsioonid eesotsas Rahvusvahelise Olümpiakomiteega, rahvusvaheliste alaliitudega, kuid me peame tegema kõik selleks, et need sportlased ei osaleks. Siis ei tekigi küsimust

kui me seni oleme tegutsenud, sest fookus läheb üha rohkem sinna. Ja ma julgen küll öelda, et sport ei seisa kõrgemal inimeludest ja rahvaste vabadusest – kindlasti mitte. Ja sellega peavad arvestama ka kõik rahvusvahelised organisatsioonid. Nii et kutsun üles teid kõiki olema aktiivsed Ukraina toetamisel erinevates valdkondades. Kutsun Isamaa Erakonna nimel … Ma palun lisaaega kolm minutit. Jaa, palun! Kutsun üles kõiki aktiivselt [Ukrainat] toetama, ja mitte ainult sõjaliselt, vaid ka humanitaarabi korras, majandusliku abi korras. See on ülimalt oluline ja tähtis.

võetaks kohtu alla, et nende üle mõistetaks kohut, et nad võetaks vastutusele ja saaksid väärilise karistuse. Aga selle nimel peab tegutsema. Ja ma veel kord ütlen, me kõik teame ütelust: võitjate üle kohut ei mõisteta. Me peame hoolitsema selle nimel, et võit oleks õigel poolel. Aitäh! Elagu Ukraina! Aitäh!

Austatud Riigikogu esimees! Head kolleegid! Me teame, et naabrit kahjuks valida ei saa. Ja Eestil on üks hullemaid naabreid, keda üleüldse Euroopas võib ette kujutada. Me teame seda läbi omaenda riigi ja rahva kogemuste, me teame seda läbi enda ajaloo.Peale [2022]. aasta suurrünnaku algust on Eesti kõikvõimalikul viisil toetanud Ukrainat. See on täiesti loomulik. Riigikogu on olnud siin

Kõikides nendes avaldustes me oleme esile toonud erinevaid aspekte, mille kaudu tuleks Ukrainat toetada. Ja loomulikult ka seda, et Venemaa tuleb hukka mõista, agressor peab saama karistuse enda sooritatud kuritegude eest.Me oleme tegelikult seda teadnud aastaid, millised on Venemaa ambitsioonid, milliseid kuritegelikke plaane nad enda geopoliitilistes strateegiates on esile toonud. See ei ole mitte kellelegi üllatuseks olnud. Aga tegelikult täpselt samamoodi kui Euroopas unustati see ju vahepeal ka Eestis. Ka Eestis sooviti läbi suruda viisavabadust Venemaaga ja nii edasi ja nii edasi. Ja kui meie erakond, [Eesti] Konservatiivne Rahvaerakond on sellele vastu olnud, püüdnud paljastada Venemaa tegelikku palet ja hukka mõista igasuguseid

nüüd peaks igaüks tunnistama, et tegelikult me rääkisime lihtsalt tõtt. Aga kahjuks me kõik [teame] seda seda – kõik, kes me oleme suhelnud meie heade lääne partneritega –, et seal see ärkamine ja äratundmine tuli märksa hiljem. Isegi vahetult enne selle sõja hoogustumist, kui me käisime väliskomisjoniga mitmes riigis, vaadati meie peale viltu: ühed sellised Ida-Euroopa ullikesed, kes tulevad meile sõjast rääkima. See ei ole võimalik, mitte midagi sellist ei juhtu. Kahjuks läbi sellise drastilise ja kohutava katastroofi, nagu sõda on, on nende silmad nüüd avanenud. Paraku me näeme juba märke sellest, et nii siin kui seal on tekkimas väsimus. Suurte riikide juhid räägivad, et me ikkagi peame jõudma Venemaaga kokkuleppele, see režiim peab ikkagi säilima. Täpselt sama räägiti enne Nõukogude Liidu lagunemist: Venemaa režiimi lagunemine võib hiljem kaasa tuua hullemaid asju. Aga mina ütlen teile, head sõbrad, et kui see režiim jääb võimule, siis on veel hullemaid asju oodata. On vaid ajaküsimus, kuni nad koguvad ennast ja alustavad veelgi suuremat, veelgi hullemat sõda. Ja kindlasti meie kui lähinaabrid ei jää sellest puutumata, me oleme esimesed, keda rünnatakse. Loomulikult me peame tegema kõik selleks, et enda iseseisvat kaitsevõimet

me avaldame kõik südamest toetust Ukrainale ja Ukraina rahvale. See sõda tuleb võita ja see režiim tuleb purustada, sest muidu ei ole ei meil ega ühelgi teisel riigil lootustki tulevikule. tulevikule. Lihtsalt teist võimalust ei ole. Eesti Konservatiivne Rahvaerakond loomulikult toetab seda avaldust. Mul on hea meel, et nüüd, selle koosseisu lõppedes, me saame veel kord avaldada Ukrainale toetust. Ja kindlasti jätkab ka uus Riigikogu koosseis samamoodi Ukraina toetamist. Aitäh! Aitäh! Kõik fraktsioonid on saanud kõneleda, seega on läbirääkimised lõppenud.

juurde.Austatud Riigikogu, panen hääletusele 94 Riigikogu liikme esitatud Riigikogu avalduse "Ukraina rahva toetuseks" eelnõu 778. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

kõigile! Läheme tänase päevakorraga edasi. Tänase päevakorra teine punkt on Vabariigi Valitsuse algatatud karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (Euroopa Liidu õigusest tulenevad rahatrahvid) eelnõu 94 kolmas lugemine. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu lõpphääletus, aga enne ma küsin, kas fraktsioonidel on soovi avada läbirääkimised. Läbirääkimiste soovi ei ole. Head kolleegid, kas me võime minna lõpphääletuse juurde?Austatud Riigikogu, panen hääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 94. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Eelnõu poolt hääletas 67 Riigikogu liiget, vastuolijaid ja erapooletuid ei olnud. Seadus on vastu võetud. Tänane kolmas päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu 367 kolmas lugemine. Juhtivkomisjoni ettepanek on samuti viia läbi lõpphääletus. Kas fraktsioonidel on soovi avada läbirääkimised? Läbirääkimiste soovi ei ole. Kas võime minna kohe lõpphääletuse juurde? Võime minna.Austatud Riigikogu, panen hääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu 367. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Eelnõu poolt hääletas 57 Riigikogu liiget, vastu oli 11, erapooletuid ei olnud. Eelnõu on seadusena vastu võetud. Tänane neljas päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud kaubandusliku meresõidu seaduse ja meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu 741 kolmas lugemine. Kas fraktsioonidel on soovi avada läbirääkimised? Läbirääkimiste soovi ei ole. Kas me võime minna kohe lõpphääletuse juurde? Võime minna. Aitäh!Austatud Riigikogu, panen hääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud kaubandusliku meresõidu seaduse ja meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu 741. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Eelnõu poolt hääletas 41 Riigikogu liiget, vastu oli 6, erapooletuid ei olnud. Eelnõu on seadusena vastu võetud. Tänane viies päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud kohtute seaduse ja kohtumenetluse seadustike muutmise seaduse (erakorralise ja sõjaseisukorra aegne kohtupidamine) eelnõu 753 kolmas lugemine. Kas fraktsioonidel on soov avada läbirääkimised? Läbirääkimiste soovi ei ole. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu lõpphääletus. Kas võime minna kohe lõpphääletuse juurde? Võime minna. Aitäh!Austatud Riigikogu, panen hääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud kohtute seaduse ja kohtumenetluse seadustike muutmise muutmise seaduse (erakorralise ja sõjaseisukorra aegne kohtupidamine) eelnõu 753. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Eelnõu poolt hääletas 41 Riigikogu liiget, vastu oli 6, erapooletuid ei olnud. Eelnõu on seadusena vastu võetud. Tänane kümnes päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud relvaseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise

Aitäh!Austatud Riigikogu, panen hääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud politsei ja piirivalve seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 756. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Eelnõu poolt hääletas 41 Riigikogu liiget, vastu oli 6, erapooletuid ei olnud. Eelnõu on seadusena vastu võetud. Tänane seitsmes päevakorrapunkt on õiguskomisjoni ja Isamaa fraktsiooni algatatud relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 777 kolmas lugemine. Kas fraktsioonidel on soov avada läbirääkimised? Läbirääkimiste soovi ei ole. Kas võime minna kohe lõpphääletuse juurde? Aitäh!Austatud Riigikogu, panen hääletusele õiguskomisjoni ja Isamaa fraktsiooni algatatud relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 777. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Eelnõu poolt hääletas 67 Riigikogu liiget, vastu oli 3, erapooletuid ei olnud. Eelnõu on seadusena vastu võetud. Kaheksas päevakorrapunkt Vabariigi Valitsuse algatatud audiitortegevuse seaduse, finantskriisi ennetamise ja lahendamise seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse (finantsvaldkonna väärteokaristuste reform, EL‑i õigusest tulenevad karistused) eelnõu 111 kolmas lugemine. Kas fraktsioonidel on soov avada läbirääkimised? Läbirääkimiste soovi ei ole. Kas võime minna kohe lõpphääletuse juurde? Aitäh!Austatud Riigikogu, panen hääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud audiitortegevuse seaduse, finantskriisi ennetamise ja lahendamise seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 111. Palun võtta seisukoht ja hääletada.

Eelnõu poolt hääletas 63 Riigikogu liiget, vastuolijaid ega erapooletuid ei olnud. Eelnõu on seadusena vastu võetud. Üheksas päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 734 kolmas lugemine. Avan läbirääkimised. Toomas Jürgenstein, palun, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel! Hea eesistuja! Head kolleegid ja nagu ma teisel lugemisel samuti ütlesin, ka head jahimehed!

Pärast esimest lugemist esitas 11 Riigikogu liiget parandusettepaneku, et seadustada selle eelnõu osana jahinduses öösihik. Nii et see meenutab natuke nööbi külge pintsaku õmblemist, kuid eks me oleme seda kogenud ja teame, et seadusloomes on enne ka nii tehtud.Ma ei ole ise jahimees, aga minu tuttavate hulgas on jahimehi. Looduses liigun üle keskmise, teema mulle võõras ei ole. Ma ei eita, et teatud puhul, näiteks mõne haiguse, eelkõige sigade katku ohjeldamiseks võib öösihiku lubamine vajalik olla. Aga hetkel on vastamata mitmeid küsimusi, mis minus skeptilisust tekitavad. Ja lisaks on üks niisugune põhimõtteline küsimus. Jahimehed on olnud ikkagi uhked ja väärikad mehed ja naised. Nemad on ikkagi sisenenud peauksest. See eelnõu aga on just nagu natuke tagaukse kaudu sisenemine.Aga esitan nüüd mõned punktid, miks minu meelest öösihiku kiirustades lubamine on mind ettevaatlikuks teinud.Kõigepealt, Eesti Jahimeeste Seltsi väga sümpaatne ja väärikas esimees Tõnis Korts, kes ise toetab öösihikut, ütles välja ühe keskse jahinduseetika põhimõtte: "Öö on looma oma." Öösihiku lubamisega me seda vana põhimõtet muudame. Minu meelest niisugust otsust ei saa teha kiirustades ja laiemaid huvigruppe kaasamata.Teiseks, mulle tundub, et me peame lahus hoidma erinevad jahitüübid. Traditsioonilise jahi puhul kehtib traditsiooniline jahieetika, kus loomal peab olema pääsemisvõimalus. Traditsiooniline jaht ei tohi olla liiga praktiline. Aga metsloomade kaudu levivate haiguste ohjeldamise ajal – nimetame seda kriisijahiks – see jahieetika vist enam ei kehti või kehtib mingil muul

"Probleemsed on ka riigi poolt lubatud metssigade püügiaiad. Neid jahimehed ei kasuta, sest kinnipüütud loomade hukkamine [sellisel viisil] aedades on eesti jahimehele eetiliselt vastuvõetamatu." Aga missugune jahieetika siis selle kriisijahi puhul kehtib? Me ei ole seda selgeks kõnelnud. Jahiaiad, tundub, et ei kehti, öösihik aga nagu peaks kehtima. Ettevaatlikuks tegi mind ka parandusettepaneku seletuskiri. Jah, seal oli öeldud, et öösihik on hea haigete loomade arvukuse piirajana, kuid kohe nimetati ka, et Palun! Kolm minutit lisaaega. Palun! Kolm minutit lisaaega. Kohe nimetati ka, et öösihikuga oleks hea veel kobrast lasta, väikekiskjate arvu piirata, see sobib nuhtlusisendite laskmiseks. Tekib ikkagi väike kahtlus, et öösihiku lubamine on nagu kuradile sõrme andmine. Mingil hetkel tuleb ka käsi anda. Menetlemine on olnud liiga kiire. Seda ütlesid nii Keskkonnaamet kui Keskkonnaministeerium, kes mõlemad ei toeta öösihikut. Korralikud analüüsid on tegemata. Ajapuuduse üle vähemalt esimesel komisjoni istungil kurtsid ka kõik keskkonna- ja loomakaitse organisatsioonid.Ei ole ka väga selge, mis on põhjustanud jahimeeste enda suhtumise muutumise. 2015, kui nakatunud oli 10% populatsioonist, ütles jahimeeste selts, et nad ei toeta öösihikuid. Praegu, 2023, kui 2022. aasta andmetel on nakatunud kusagil 0,5% populatsioonist, nad seda toetavad. Selgelt on probleemsed järelevalve võimalused. Kui täna on öösihikuga metsas liikuv mees salakütt, siis Keskkonnaameti peadirektor Rainer Vakra on välja toonud, et kui need lubatud on, siis see raskendab tunduvalt salaküttide tuvastamist. Ja võib-olla on probleem hoopis laiem. Õige mitmes arutelus ja ka jahimeeste seltsi enda pöördumises on öeldud, et öösihiku olemasolu on ka riigikaitse seisukohalt tähtis. Jällegi – analüüsimata ala. Võib-olla tuleks ka öösihiku riigikaitseline nüanss kuidagi seadustesse panna. Loetlesin mõned põhjused, miks olen mina ja on ka teised sotsiaaldemokraadid öösihiku kiire seadustamise osas ettevaatlikud.

läbi kõneldaks. Aitäh! Aitäh! Kalle Grünthal, palun, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni nimel!

ja mulle jäi kõrvu see oluline lause, et ettekandja ütles niimoodi, et ta ise ei ole küll jahimees ja seetõttu ta kõike ei tea. Aga ikkagi see asi, öösihik, ei pidanud sobima.Mina olen aastast 1989 jahimees ja ma arvan, et ma tunnen jahti, loomade käitumist ja nende elu ja ka jahipidamist väga hästi. Ja seetõttu ma arvan, et ma võin nimetada eelkõneleja suhtes ennast isegi eksperdiks. On vaieldamatu tõsiasi, et osad metsloomad, näiteks metssiga, on suhteliselt öise eluviisiga. Ja nende küttimiseks on põhimõtteliselt suhteliselt väga piiratud aeg, enne kui saabub ööpimedus ja ei ole võimalik teda küttida. Ja me oleme siiamaani leppinud selle olukorraga, et see periood ongi väike ja lühike, ning ei ole sellepärast seda eelnõu eelnevalt esitanud. Aga pärast seda, kui hakkas levima seakatk, asusid jahimehed kui Eesti riigi halduspartner põhimõtteliselt tasuta, oma isiklike vahenditega, kulutades bensiini diislikütust ja kasutades peibutussööta, likvideerima ja piirama seakatku. Seakatk tõi teatavasti kaasa väga suured probleemid ka meie koduseakasvatuses. Paljud farmid likvideeriti ning see, et jahimeeste ühise jõupingutusena mitte küll esimesel aastal, aga kolme kuni nelja aastaga õnnestus sellele piir panna, on just tänu jahimeestele. et see aeg venis selliseks, oli just see, et metsloomad, sead on öise eluviisiga, neid on väga raske tabada. Praegu on teada, et seakatk on jälle liikvel, ning ning seetõttu ei ole meil aega ja võimalust sellist pikka mängu mängida. See on üks aspekt. Tuletame meelde, et kui meil koroonapiirangud olid, siis täpselt samamoodi meid lukustati kodudesse ja me olimegi seal, mis siis, et võib-olla kõik need piirangud ei olnud põhjendatud. See oli nakkuse ärahoidmiseks. Ja praegu on seesama öösihiku teema täpselt samasugune. Teine aspekt, millest, ütleme, eelkõneleja kui jahinduse mittespetsialist ei tea rääkida, on see, et öösihik aitab kaasa ka jahiohutusele. Igal aastal on

Mispärast? Jahimehed, kelle arv on kuskil üle 20 000, tegelikult läbivad igal aastal laskekatsed. Nad treenivad, käivad võistlustel. Vintrelva puhul on tegemist sisuliselt 20 000-mehelise snaipriarmeega, kes on võimeline ööpimeduses vastast tabama, kui see on vajalik ja toimub agressioon Eesti riigi vastu. Ehk tegemist on sisuliselt

et, head Riigikogu liikmed, ma arvan, et mure on õigustatud, kuid lähtudes tänapäeva praktilistest asjaoludest, ma palun kõigi jahimeeste nimel seda eelnõu toetada. Aitäh!

Tõepoolest, selle eelnõu menetlemise juures eelkõige öösihiku kasutamise kontekstis käis diskussioon selle üle,

ja seal on risk see, et me ühel hetkel ütleme, et gaasitame tuhandeid sigu surnuks – või pigem arvestame jahimeeste sooviga, seakatk on ohjatud. Ja kui selleks on paremad võimalused ja riigil on jätkuv soov, et seda tuleb ohjata, siis parlament võiks anda volitusnormi seaduses, et seda siis vajadusel kasutada.Olgu Olgu kohe ära öeldud, et täna me ei anna mingisugust lausalist õigust minna metsa ja hakata küttima öösihikuga. See õiguslik norm annab Keskkonnaametile võimaluse see õigus jahiseltsidele anda, kui on tegemist mõne sellise taudiga, mis vajab intensiivset sekkumist. Jah, eks see eelnõu natukene kobarat meenuta: me muudame ju jahiseadust ja paralleelselt peame muutma ka relvaseadust. seda arutelu ka komisjonis eelkõige selles kontekstis, et seda on mõistlik teha koos, mitte lahus, et see õigusloome oleks mõistlik ega jääks õiguslikke vaakumeid

Tõepoolest võiks ka näiteks liiklusõnnetustes viga saanud loomi küttida öösihikuga. On toodud näiteid ka suurkiskjatest, kes saavad viga, jäävad ellu. Jahimeestele, jahiseltsidele on pandud kohustus nende vaevad lõpetada. Aga minna öösel metsa seda looma taga ajama – me ei tea, kes on seal paremas positsioonis, kas jahimees või suurkiskja.

mis on tegelikult ju ühiskonna ootus jahiseltsidele. Jahiseltsid ei ole võtnud seda [ülesannet] endale vabatahtlikult. Ja kui jahieetikast rääkida, siis ma arvan, et jahimehed võivad selles valguses, mis Eesti metsades viimasel ajal on toimunud seoses seakatkuga, Aafrika katkuga, rääkida lugusid, mis neile au ei tee ja mis neile endile ka ei meeldi. Aga see on olnud tellimus, mis tuli täita. Nii et ma julgen küll öelda, et kogu selles et kogu selles valguses, et meil on lubatud summuti kasutamine, tehisvalgusallika kasutamine, me astume väikese sammu edasi. Kindlasti jahimehed on inimesed, kes täidavad iga päev oma töökohustusi, püüavad olla perega. Ja kui nad selle kõrvalt aitavad ühiskonnal paremini toimida, siis on mõistlik

Kõikidest õigusrikkumistest pooled ehk 67 on tegelikult seotud jahiõiguse tasu maksmisega. Me teame, et tihti on probleem selles, et inimesed on selle unustanud tegemata, aga see on marginaalne tasu. Selle ajakohastamise üle on palju arutelusid peetud, see on ajale jalgu jäänud.

Austatud Riigikogu, panen hääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 734. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Eelnõu poolt hääletas 41 Riigikogu liiget, vastu oli 6, erapooletuid ei olnud. Eelnõu on seadusena vastu võetud. Tänane kümnes päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud relvaseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse (digilahendused loamenetluses ning teenistus‑ ja tsiviilrelvade registri arendamine) eelnõu 737 kolmas lugemine. Kas fraktsioonidel on soov avada läbirääkimised? Läbirääkimiste soovi ei ole. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi lõpphääletus. Kas me võime minna lõpphääletuse juurde? Siis me kohe läheme, kui Martin Helme tuleb juhatama.

Eelnõu poolt on 51 saadikut, vastuhääli ei ole, erapooletuid samuti mitte. Eelnõu on seadusena vastu võetud. Liigume päevakorraga edasi. Tänane 11. päevakorrapunkt: Vabariigi Valitsuse algatatud maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu numbriga 738. eelnõu on kolmandal lugemisel ja juhtivkomisjon soovib selle panna lõpphääletusele. Avan läbirääkimised. Läbirääkimiste soovi ei ole, sulgen läbirääkimised. Võime minna kohe hääletamise juurde. Panen hääletusele eelnõu 738. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

12. päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud muinsuskaitseseaduse, halduskoostöö seaduse ja muuseumiseaduse muutmise seaduse eelnõu 760 kolmas lugemine. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu lõpphääletus. Enne seda küsin, kas on soovi läbirääkimisteks. Läbirääkimiste soovi ei ole. Läheme siis kohe lõpphääletuse juurde. Panen hääletusele eelnõu 760. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Eelnõu toetab 48 saadikut, vastu on 0, erapooletuid ka ei ole. Eelnõu on seadusena vastu võetud. Tänane 13. päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud maakatastriseaduse, asjaõigusseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 761 eelnõu 761 kolmas lugemine. Avan läbirääkimised. Läbirääkimiste soovi ei ole, sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjon on teinud ettepaneku viia läbi lõpphääletus. Palun teie seisukohta!

Eelnõu poolt on 50 saadikut, vastuhääli ei ole, erapooletuid samuti mitte. Eelnõu on seadusena vastu võetud. Tänane 14. päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud kõrgharidusseaduse ning õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu

Kui minister siin 11. jaanuaril seda eelnõu esimesel lugemisel esitles, siis mina prognoosisin, et ülikoolide juhtkonnad tulevad uute ettepanekutega ja ühtlasi raha küsimisega välja sügisel. Aga eksisin, nad tegid seda juba 24. jaanuaril. Eks ma siis nüüd räägingi ülikoolide probleemidest selle dramaatilise pöördumise taustal. Pöördumise tuumaks on rahanõue, aga järgides kolme põhimõtet, mida allpool analüüsingi.Kõrghariduse juhtide rõhuasetus just rahale on arusaadav – nii sisuliselt, sest rahapuudus on tõesti suur, aga ka seepärast, et oludes, kus poliitikutel pole jätkunud teadmisi, julgust ja tahet reformidega sisuliselt tegeleda, ongi otstarbekas rõhuda ainuüksi rahale. Aga kõige olulisem poliitiline tegematajätmine väljub tegelikult kõrgharidusõppe raamidest. Nimelt, meil puudub tervikpilt. Haridus‑ ja Teadusministeeriumis pole tehtud analüüsi, mida, kuidas ja mis tasemel õpetada kutsekoolides, rakenduskõrgkoolides ja ülikoolides. Seevastu need pöördumise kolm põhimõtet on igati mõistlikud, ehkki nende puhul sõltub tulemus sellest, kuidas neid täpsemalt rakendada.Esiteks, õppetoetuste määr peab tõusma ja selle saajate hulk suurenema. Loomulikult. Esitasime eelmise aasta sügisel ka eelnõu, millega tõstetakse aastase õppelaenu määr kümnele miinimumpalgale, leevendatakse laenu saamise tingimusi ja pikendatakse tähtaega, millal peale lõpetamist laenu tagasimaksmist alustatakse. Niimoodi tagatakse see, et üliõpilased ei pea ainult selleks, et õpingute ajal elatist teenida, tööl käima. Laenust kustutatakse pool, kui laenusaaja perekonnas on üks laps, ja kogu laen, kui on kaks või rohkem last. Paraku hääletati see eelnõu menetlusest välja. Ausalt öeldes, ega Reformierakonna valitsuselt polnudki muud loota, sest sarnane süsteem likvideeriti 2009. aasta suvel Andrus Ansipi valitsuse ajal vaid nädalase etteteatamisega, pettes pettes niimoodi tuhandeid noori inimesi. Eriti nördinud olid muide sotsiaaldemokraadid, kes mõni aasta hiljem nõudsid üliõpilastele tehtud ülekohtu heastamist. Paraku hääletasid nüüd ka nemad selle eelnõu vastu.Teiseks, õppejõud peavad saama õiglast tasu. Ilma kahtluseta. Küsimus pole mitte ainult õigluses, vaid ka õppekvaliteedis, mis madala palga tõttu, väikese võimaluse tõttu panustada, langeb. Õppejõudude töötasu on kahanenud alla igasugust arvestust. Selle lahendamiseks on muidugi peamine riigi rahastuse suurendamine, ent ka ülikoolidel endil on võimalik vähendada ametnike arvu – ametnikud moodustavad juba üle poole ülikoolide töötajatest – ja vähendada ka kulutusi õppega mitteseotud tegevustele. Riik aga peaks selleks oma regulatsioonidega suuna andma. Seda pole tehtud.Kolmandaks tuleb luua kõrgharidusse investeerimise võimalused ja stiimulid ka ettevõtetele ja inimestele endile. Küsimuse püstitus ülikoolide juhtkondade poolt

mille sisseseadmine on võimalik peale õppelaenureformi, ja see panus peaks moodustamacircaviiendiku õppelaenu aastamahust. Aga ülikoolide finantsprobleeme see üksinda ei lahenda. Ettevõtetele stiimulite loomine saab toimuda ainult Eesti kõrgharidusõppe kvaliteedi tõstmise ja Eesti vajadustele lähemale toomise kaudu.Kvaliteediga ongi meil suured probleemid. Kõrgharidusest saadav palgalisa on Eestis üks Euroopa madalamaid ja keskmise vanuse kahanedes see kahaneb. Näiteks oli 2020. aasta näitajate järgi Eesti 25–64‑aastaste kõrgharitud inimeste palgalisa võrreldes põhiharitutega OECD riikide Kõrgharidusega lihttööliste osakaal oli aga Eestis 2020. aastal 16%, ületades Euroopa Liidu keskmist üle kahe korra, kaks korda rohkem Euroopa keskmisest oli meil kõrgharitud lihttöölisi. Niisiis on meil siin suur probleem, mille üheks ilminguks ongi seesama üliväike erasektori panustamine. Olukorda parandaks mainitud mainitud üliõpilaste omaosalus ja õppejõudude palga tõus, aga lisaks peab riik ülikoolide hindamise ja rahastamise kriteeriumide seast eemaldama ideoloogilised ja kvantiteedile suunavad sätted. Aga peale nende, ülikoolide juhtkondade toodud põhimõtete peaks ülikoolidel olema veel üks suur funktsioon. See on nimelt emakeelse kõrgharidusõppe ja teaduse hoidmine ja edendamine.

aga kõrgharidusseaduse kohaselt loetakse õpe eestikeelseks, kui 60% sellest toimub eesti keeles. Seega ei pidurda eestikeelne õpe kuigivõrdki kõrgprofessionaalidest välisõppejõudude rakendamist. Argument, et ingliskeelset õpet on vaja, kuna vastasel korral ei jätku meil mõnele erialale üliõpilasi, on tegelikult väga kahtlase väärtusega. Me ei õpeta ju üliõpilasi õpetamise enda pärast, vaid seetõttu, et Eesti ühiskonnal on vaja spetsialiste. Aga suurem osa või pooled inglise keeles õppivatest välisüliõpilastest ei jää stuudiumi lõppedes Eestisse, sest nad saaksid umbkeelsena erialast tööd üsna vähestes kohtades. Ja miks peaksid Eesti tudengid, kes peavad inglise keeles õppima, tegema seda Eestis? Hea näide on siin Tartu Ülikooli filosoofia magistriõppekava,

probleemid on kõik lahendamata. Järeldus on, et meie parlamendikoosseis ja ministrid on kõrgharidusõppe probleemide lahendamises läbi kukkunud.

Austatud eesistuja! Lugupeetud rahvasaadikud ja kõik vennad ja õed hariduses! Kõrgharidusseaduse muutmise seaduse eelnõu eesmärk on muuta tasuta kõrgharidusele ligipääsu reeglid selgemaks ja kõrghariduse rahastamine õiglasemaks. See on eelkõige noorte õppurite huvides, selleks et neil oleks võrdsem ligipääs kõrgharidusele.Üliõpilaste arv on viimase kümne aastaga vähenenud veerandi võrra. Võib öelda nii, et vähenemine on toimunud eelkõige esimesel astmel. Võiks öelda, et nii saab järjest suurem protsent inimesi tasuta kõrgharidust. Samas on siiski selge, et väga paljudel erialadel õpivad paljud juba teist või kolmandat korda. 6%‑l esimesel astmel õppijatest on juba sama või kõrgema taseme kõrgharidus, 14%‑l teisel astmel õppijatest on juba sama või kõrgema taseme kõrgharidus. Kui võtta arvesse nii tasuline kui ka tasuta õpe, siis lausa 19% omavad juba sama või kõrgema astme kõrgharidust. See tähendab, üks viiendik nendest, kes teisel astmel õpivad, on teatud mõttes konkurentsivõimelisemad ja napsavad napsavad teinekord ära need kohad, mida noored õppurid alles taotlevad. Seetõttu on see [muudatus] eelkõige noorte õppurite huvides.See seaduseelnõu annab uutele õppuritele ka paremad laenutingimused. Neil on võimalik saada juba esimesel semestril õppelaenu, mis on kindlasti tervitatav, eriti arvestades, et tänaste õppurite sotsiaalsed garantiid on suhteliselt kesised. Tõepoolest, õppelaen on praegu midagi sellist, mida ainult vähesed võtavad. Vajaduspõhine õppetoetus on kindlasti oma aja ära elanud: 75–220 eurot ei võimalda katta õppimisaegseid elamiskulusid. Seetõttu tervitab Reformierakond selle eelnõu vastuvõtmist. See sai juba meie ministri Liina Kersna ajal ette valmistatud ja kindlasti toob süsteemi suurema selguse.Toon

kui semestri algusest on möödunud rohkem kui 70 päeva. See võib tunduda karm, aga see on tegelikult ka nende õppurite huvides, kes rohkem pühenduvad õppimisele,

liitude esindus ütles, et kindlasti peab sellega kaasa tulema rohkem nõustamist, rohkem abi karjäärivalikute tegemisel. Mina tooksin välja, et on hästi oluline, et tudengeid ka õppimise ajal rohkem nõustataks,

rohkem motivatsiooni tudengite individuaalse arengu toetamiseks ja nende nõustamiseks. Eelnõuga kaotatakse võimalus õppida samal ajal tasuta mitmel erialal.

ise õppinud Inglismaal ja Saksamaal, kus peetakse loomulikuks, et korraga saab õppida kolme peaeriala. Näiteks Inglismaal on tavaline, et õpitakse nii-öelda õppekaval PPE –philosophy, politics ja economics– filosoofiat, poliitikat ja majandusteadust. Saksamaal ei saa õpetajaks see, kellel on vaid üks peaeriala. On tavaline, et kombineeritakse selliseid erialasid nagu filosoofia, ajalugu ja saksa keel, aga ka füüsika, kehakultuur ja kasvatusteadused.Kõigi

kõrghariduse rahastamisest. Aga on tõepoolest õige, et nüüd on aeg rääkida ka kõrghariduse kvaliteedist, kui vähemalt see esimene suur pingutus rahastamisaugu lappimiseks on tehtud. 15% kõrgharidusele raha igal aastal juurde on väga suur panus. See ei ole piisav, 1,5% [SKP‑st] on see, mida on rektorid öelnud. Aga samal ajal peame tõepoolest tegelema sellega, kuidas tudengid saaksid rohkem õppimisele pühenduda, kuidas neil oleks sotsiaalsed garantiid,

nii-öelda teist korda õppijaid tasuta õppima just neid erialasid, mida Eestil on vaja, olgu selleks õpetajakoolitus, tervishoid, sisekaitse või riigikaitseline rakenduskõrgharidus. Neid saab edaspidigi tasuta õppida ka siis, kui samal kõrgharidusastmel tasuta õppimisest on möödas vähem kui kümme aastat.Oleme teinud suure sammu edasi kõrgharidusmaastiku korrastamisel. Palju on veel teha ja loodetavasti järgmine koosseis saab just nimelt rohkem tegeleda kõrghariduse kvaliteediga ja tudengite võimalusega pühenduda rohkem õppimisele. Ettevalmistused selleks on kõik tehtud. Aitäh teile! Rohkem kõnesoove ei ole, sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjon on teinud ettepaneku viia läbi eelnõu 767 lõpphääletus. Enne lõpphääletust teeme saalikutsungi.Head

kolleegid, panen hääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud kõrgharidusseaduse ning õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu 767. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Eelnõu toetab 46 saadikut, vastu ei ole keegi, erapooletu samuti mitte. Eelnõu on seadusena vastu võetud. Läheme edasi. Tänane 15. päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud kohanimeseaduse ja ruumiandmete seaduse muutmise seaduse eelnõu 768 kolmas lugemine.

Head kolleegid! Ma loodan mitte palju aega kulutada, aga kõnelema siia pulti sundis mind

Nüüd on järele jäänud muide üheksa, kaks on läinud. Aga olen kuulnud, et Narva volikogu on otsustanud, et mitte midagi nad ei muuda.

Samas, tuletan teile väga kiiresti meelde, meil on olnud Gogoli ja Gorki ja Nekrassovi nimelised raamatukogud ja meil on olnud ka [Johannes] Lauristini ja paljude teiste tublide Eesti inimeste nimedega [tänavaid]. Need on kõik kuidagi hajunud. Vaat ei saa aru, mis punt on seal Narvas, kus öeldakse, et ei, me ei muuda, ja kuidas need volikogu liikmed sinna on saanud. Ma tahan ütelda, et

Kes on see inimene, kes otsustab kohalikus omavalitsuses kohaliku omavalitsuse elu üle? Ma mõtlesin tükk aega, kas ma ütlen selle välja. Ma mõtlesin, et ma ikkagi ütlen selle välja, sellepärast … Kas olen ajast üle läinud? Ei-ei, aega on. Nii. Selles mõttes ma soovin teile kõigile palju jõudu

mida taheti mingitest sellistest sündmustest kokku keerata, siis ma ütleks, et ega see kõik kerge ei ole. Kui üks või teine erakond mõtleb häälte peale eksistentsiaalses olukorras, siis on küll kross selle hind. Ei tohi! Me peame kõik mõtlema Eesti peale ja me peame mõtlema selle peale, et meie inimesed siin ise saaksid otsustada. Aitäh teile!

Head kolleegid, panen hääletusele eelnõu 768. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Eelnõu poolt on 45 saadikut, vastu 0, erapooletuid 0. Eelnõu on seadusena vastu võetud. Tänane 16. päevakorrapunkt on sotsiaalkomisjoni algatatud okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse muutmise seaduse eelnõu 770 eelnõu 770 kolmas lugemine. Avan läbirääkimised. Läbirääkimiste soovi ei ole, saame kohe minna hääletuse juurde. Juhtivkomisjon on teinud ettepaneku viia läbi lõpphääletus. Panen hääletusele eelnõu 770. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Vabariigi Valitsuse algatatud kogumispensionide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 771 kolmas lugemine. Avan läbirääkimised. Sõnavõtusoove ei ole, sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi lõpphääletus. Kas võime minna kohe hääletuse juurde? Selge.Panen hääletusele eelnõu 771. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Heas tempos läheme. Poolt on 45 saadikut, vastu on 0, erapooletuid 0. Eelnõu on seadusena vastu võetud. 18. päevakorrapunkt on sotsiaalkomisjoni algatatud Eesti Haigekassa seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (Eesti Haigekassa nimetamine Tervisekassaks) eelnõu 772. Avan läbirääkimised. Ahah, me oleme kolmandal lugemisel. Avan läbirääkimised. Kõnesoove ei ole, sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjon on teinud ettepaneku viia läbi eelnõu 772 lõpphääletus. Võin panna kohe hääletusele,

Seda soovi ei ole, sulgen läbirääkimised ja lähme kohe lõpphääletuse juurde. Juhtivkomisjon on teinud ettepaneku viia läbi lõpphääletus.Panen hääletusele eelnõu 762. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Eelnõu poolt on 43 saadikut, vastu on 0, erapooletuid 0. Eelnõu on seadusena vastu võetud. Tänane 20. päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud Eesti Vabariigi valitsuse ja Soome Vabariigi valitsuse vahelise rahvastiku registreerimise

Lugupeetud eesistuja! Head kolleegid! Eelnõu on seotud eelmise päevakorrapunktiga, nii nagu teile teada. Ma saan kinnitada, et ei keele‑ ega normitehnilisi parandusi ei ole tulnud.

Oleks võimalik küsimusi esitada, aga küsimise soove ei ole. Siis peaksime avama läbirääkimised.

Head kolleegid, panen hääletusele eelnõu 763. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Eelnõu toetab 44 saadikut, vastu ei ole keegi, erapooletuid samuti ei ole. Eelnõu on seadusena vastu võetud. Tänane 21. päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse ""Eesti julgeolekupoliitika alused" heakskiitmine" eelnõu 775

on nõunik-sekretariaadijuhataja Aivar Engeli ettepanekul siiski teinud kolm muudatusettepanekut selle eelnõu kohta.Neist kaks on tehnilisemat laadi, te saate nendega tutvuda, aga esimene neist on sisuline. Sellega pannakse peaministrile kohustus anda Riigikogule ülevaade julgeolekupoliitika alustes püstitatud eesmärkide saavutamisest vähemalt ühel korral nelja aasta jooksul. Selle mõte, olgu öeldud, on umbes midagi sellist, et kui julgeolekupoliitika aluseid eeldatavasti hakatakse uuendama nelja aasta pärast, siis seal vahel, enam-vähem keskpaigas, ootame siia Riigikogu ette peaministrit, kes annab meile aru sellest, kuidas seni on selles dokumendis kirjapandu täitmisega läinud. Riigikaitsekomisjon 16. veebruaril konsensuslikult otsustas esitada selle eelnõu täna teiseks lugemiseks ning teha ettepaneku teine lugemine lõpetada, panna eelnõu lõpphääletusele ja Riigikogu otsusena vastu võtta. Kõikide nende ettepanekute poolt olid kõik komisjoni liikmed. Aitäh! Aitäh! Ära jookse ära, äkki keegi tahab küsida midagi. No ei taha. (Naerab.) Nii, sellega ma pean nüüd natukene … Kõigepealt avan läbirääkimised. Mati Raidma, palun!

põhimõttelise julgeolekupoliitika kujundamise raamdokumendiga. Siin on kolm eesmärki: kirjeldada julgeolekukeskkonda 2023. aasta alguse seisuga, selgitada Eesti eesmärke halvenenud julgeolekukeskkonnas ja kirjeldada seatud eesmärkide saavutamiseks vajalikke samme.See

kujundamisse. Kuigi me siin protsessi käigus teksti muuta ei saa, aga eelnevalt me tegime kõik koostööd ja meie töö on selles üldtekstis sees. Ma tahan tuua välja kolm põhilist punkti. Esimene on see, et tõepoolest on traditsioon, et kord nelja aasta jooksul neid põhialuseid uuendatakse. Tõepoolest tänan, et viimasel tööpäeval me suudame täita oma aukohuse ja et ka see koosseis selle teema ette võttis. Hea, et komisjon suutis sisse kirjutada muudatuse, et täitevvõim on kohustatud meile oma tegemistest

valitsus jõuab võimalikult varakult meie ette valmisolekuseaduse eelnõuga, mis annab konkreetse sisu väga paljudele teemadele. teemadele. Uus ja põhimõtteline väljakutse on, kuidas siduda üheks sõjaline riigikaitse ja tsiviilkriisihaldus. Me ka Ukraina näitel näeme, see on üks tervik ja kui sa ühes pooles oled nõrk, siis teises pooles edu saavutada on maksimaalselt raske. See tee on meil ees ka meie enda õigusruumi kujundamises

Seal tuuakse välja, et meie julgeolekus mängib erakordselt suurt rolli ka see, et meie ühiskond oleks sidus.Loomulikult me kõik mõistame, et mida ebavõrdsem on ühiskond, mida suuremad on sissetulekute erinevused, piirkondlikud erinevused, seda haavatavam on riik. Me näeme seda ülimalt keerulises Nursipalu küsimuses. Tegelikult selle Nursipalu probleemi tuumaks on mitukümmend aastat tegemata regionaalpoliitika, mistõttu nendel inimestel on päris suuri etteheiteid oma riigile.Teiseks

varem. Pooleks võiduks võiks lugeda ka seda, et on mainitud ära, et see valdkond väärib samasugust püsirahastust nagu sõjaline riigikaitse. Jah, siin Riigikogus oli neid erakondi, kes oleks soovinud, et ka selles julgeolekupoliitika aluste dokumendis

kuidas see sündis või kust see tuleb. Selle kohta on viimasel ajal olnud erinevaid signaale. Kaitseminister Hanno Pevkur rahvusringhäälingus teatas, et see oli tema mõte, veidi hiljem teatas välisminister Urmas Reinsalu, et see oli hoopiski tema ettepanek.

väga austatud komisjoni aseesimehe Leo Kunnasega ja leidsime, et see ambitsioon on väike. Eesti on niigi tõstmas kaitsekulutusi 3%‑ni. Minu mõte oli see, et võiks olla valem 3 + 0,5, ja Leo Kunnas ütles, et selle võiks kirja panna julgeolekupoliitika alustesse. Kui meil oli riigikaitse rahastamise arutelu siin saalis, siis tõesti ma käisin selle mõtte välja ja paljud erakonnad seda toetasid. See on, ma ütleksin, riigikaitsekomisjonis opositsiooni ja koalitsiooni koostöös sündinud ettepanek, mis on praegu erakondadeülese kokkuleppena teie ees. Ma väga loodan, et te seda toetate. Aitäh! Heiki Hepner, palun! Suur tänu, hea istungi juhataja! Head kolleegid! Ka Isamaa fraktsioon tunneb väga head meelt, et me oleme selle koosseisu

Julgen tõesti kinnitada eespool kõnelejate sõnu, et riigikaitsekomisjonis on olnud töine meeleolu ja on suudetud erakondadeüleselt tegutseda. See kindlasti tuleb Eestile ja meie riigi julgeolekule ainult kasuks. Mõned märksõnad ka minu poolt. Ühiskonna sidusus ja riigi kerksus on loomulikult hästi olulised, kui me üldse räägime riigi julgeolekust ja julgeoleku toimimisest. Kui ei ole ühiskonna sidusust, siis on pinged tekkimas ja kindlasti

Kui me mõtleme majandusliku julgeoleku peale, siis see, kui riigil läheb majanduslikult hästi, inimeste palk on piisavalt kõrge ja palgast laekuvad maksud tagavad selle, et inimesed saavad normaalset pensioni, ja nii edasi ja nii edasi, ei ole tegelikult mitte midagi muud kui hästi toimiv ja tugevale julgeolekule tuginev riik. Sisejulgeolek ja avalik kord – tõesti, esimest korda räägitakse siin poolest protsendist. Eks uus koosseis saab seda kõike sisustada. Aga tõesti, Ukraina sõda on avanud meile selged perspektiivid ja näidanud ära ka puudujäägid, need kohad, kus me peame täiendavalt panustama. See on kindlasti ka julgeolekupoliitika aluste üks oluline märksõna.

kui sa ei hoolitse oma sõjalise julgeoleku eest, siis lõpuks võib-olla ei ole sul ei majanduslikku ega ka sisejulgeolekut enam vaja tagada, sest riik on ära võetud. Lõpetuseks rahvusvaheline tegevus. Eelmisel nädalal me arutasime välispoliitika teemadel. Hea välisminister Urmas Reinsalu tegi pika ja põhjaliku ettekande, oli väga vajalik ja sisuline arutelu.

Ukraina ja Venemaa vahel, kuidas vaba maailm peab pingutama selle nimel, et lükata ümber ühelt poolt Venemaa

Eesti julgeolekupoliitika aluseid ja ma usun, et me teeme siin seda konsensuslikult. Aitäh! Henn Põlluaas, palun! Austatud eesistuja! Head kolleegid! Tuleb tõdeda, et Eesti julgeolekupoliitika aluspõhimõtted, mis meil täna laual on, on oluliselt paremad, täpsemad, julgemad, kui on olnud kõik eelnevad. See [eelnõu] on märksa konkreetsem, see räägib palju laialdasematest ohtudest ja sellest, kuidas Eesti peab nendele vastama. Selles suhtes ma leian, et see on meil väga-väga hea ja suur saavutus.Tahaks ära märkida veel seda, et selle aruteludel ei osalenud mitte ainult riigikaitsekomisjon, vaid ka väliskomisjon.

kõiki. Silmapaistev on minu meelest see, et tegelikult meil selle eelnõu ja julgeolekupoliitika põhimõtete arutelul erakondade erakondade vahel erimeelsusi ei olnud. Need ettepanekud, mis esitati, olid ühtsed, ühest meelest kantud. Väga tihti esitati sama idee mitme erakonna ja erinevate komisjonide esindajate poolt. Aga mõne momendi ma siin toon välja.

sai eelmistesse julgeolekupoliitika alustesse sisse pandud säte, et Eesti kaitseb end igal juhul kõikide ohtude ja agressioonide vastu, siis nüüd, kui valitsus tuli selle eelnõuga

selline ühtne arusaam oli kõikides erakondades ja kõikide erakondade esindajad pöörasid sellele tähelepanu, et tingimata tuleb see säte siia sisse tagasi panna, on täiesti kuulmatu kuulmatu ja uskumatu, et see on siit välja võetud. See pandigi tagasi. Täna me loeme siit: "Eesti kaitseb end igal juhul ja kõikide ohtude eest, sõltumata nende päritolust või ilmnemise ajast ja kohast, ja kui tahes ülekaaluka vastase vastu; Eesti ei alistu kunagi. Eesti eesmärk on muuta agressioon Eesti riigi vastu teostamatuks." See on siin sees ja see on postulaat. Ma loodan, et ükski järgmine valitsus ei sea seda kahtluse alla see põhimõte, et Eesti kaitseb end igal juhul ja alati, jääb vankumatult püsima kõikides järgnevates julgeolekupoliitika põhimõtetes.

vaidlust, kõik olid sellega ühtemoodi nõus. Samamoodi nõus oldi sellega, et laiapõhjalisele riigikaitsele eraldatakse 0,5% sellele lisaks. Aga millegipärast valitsus ei pidanud seda heaks ja lõppvarianti see ei tulnud. See on väga kahetsusväärne, sest me teame ju, kuidas siiamaani on seda laiapõhjalist riigikaitset veeretatud kui kuuma kartulit

Aga seda kahjuks siin sees ei ole. Sellele vaatamata ma julgen öelda, et see on väga hea, väga põhjalik dokument. [Eesti] Konservatiivne Rahvaerakond toetab seda. Aitäh! Rohkem sõnasoove ei ole, sulgen läbirääkimised. Vaatame nüüd läbi eelnõu kohta esitatud muudatusettepanekud. Kolm tükki on neid. Esimene on riigikaitsekomisjoni esitatud ja riigikaitsekomisjon on seda arvestanud täielikult. Teise muudatusettepaneku esitaja on riigikaitsekomisjon ja juhtivkomisjon on seda arvestanud täielikult. Ka kolmas muudatusettepanek on riigikaitsekomisjoni esitatud, juhtivkomisjon on arvestanud täielikult. Oleme kõik muudatusettepanekud läbi vaadanud. Juhtivkomisjon on teinud ettepaneku viia läbi eelnõu 775 lõpphääletus ja selleks teeme kõigepealt saalikutsungi.Head

kolleegid, panen hääletusele Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse ""Eesti julgeolekupoliitika alused" heakskiitmine" eelnõu 775. Eelnõu on lõpphääletusel. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Eelnõu poolt on 46 saadikut, vastu keegi ei ole, erapooletu samuti mitte. Eelnõu on otsusena vastu võetud. Liigume edasi. 22. päevakorrapunkt on Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele toiduainete ja ravimite käibemaksu langetamiseks 5 protsendile" eelnõu 758 esimene lugemine. Protseduur või töökord näeb meil ette, et kohe toimub ka hääletus, kus me peaksime saama [vähemalt]

Aitäh, lugupeetud juhataja! Head kolleegid, rahva teenrid! EKRE on algatanud antud eelnõu eesmärgiga langetada toiduainete ja ravimite käibemaks praeguselt 20%‑lt 5%‑le. Seeläbi langeksid nii toidukaupade kui ka ravimite hinnad. See muudatus toetab inimeste toimetulekut, teeb toidukaubad ja ravimid kättesaadavamaks ning parandab elanikkonna tervist ja elukvaliteeti. Miks see maksulangetus vajalik oleks? Eestis vaesuvad inimesed praegu Euroopa kiireimas tempos. Inflatsioon püstitab taasiseseisvumise aja rekordeid, inimeste laenumaksed on euribori tõusu tõttu hüppeliselt kasvanud ja enamik toiduaineid – leiva‑, liha‑, kala‑ ja piimatooted ning köögiviljad – on kallinenud 30–40%. Aga kes poes käivad, näevad, et tegelikult on näiteks kas või juust ja munad ja paljud teised asjad kallinenud 70% või 80% ja rohkemgi, nii et hinnatõus on pöörane. Mulle meeldib mõte, et riik töötagu inimeste heaks. Siin on täpselt see koht, kus valitsus peaks astuma rahva poolele, kujundama majanduskeskkonda maksusüsteemi abil ehk tasandama äkilisi muutusi, mis on toimunud. Pöörane hinnaralli on kindlasti üks nendest äkilistest muutustest. Aga natuke arvudest ka. Juba enne hüppelise hinnatõusu algust moodustas Eestis toidu hind 96% Euroopa Liidu keskmisest, aga samal ajal olid

osa. Statistikaameti andmetel elas 2021. aastal Eestis suhtelises vaesuses 22% rahvastikust ehk ligemale 300 000 inimest. Seda on ligemale 30 000 võrra rohkem kui 2020. aastal. Vaesusesse langevate inimeste hulk järjest suureneb riigis valitseva keerulise majandusolukorra tõttu. Aga samal ajal on Eesti üks neljast kõige kõrgema toiduainete käibemaksu määraga riigist Euroopa Liidus. Enamikus liidu liikmesriikides kehtib toiduainetele soodsam käibemaksumäär, mis jääb sõltuvalt riigist vahemikku 0–15%. Näiteks, Soomes on toiduainete käibemaks 14%, Rootsis 12%, Lätis on kohalikel puu‑ ja köögiviljadel lausa 5%‑line käibemaksumäär. Eesti praegune 20%‑line käibemaksumäär kahjustab nii Eesti tarbijaid kui ka kodumaiseid toidutootjaid.Ravimitega toidutootjaid.Ravimitega on inimesed veel rohkem sundseisus kui toiduga. Kui on vaja rohtu võtta, siis tuleb apteeki minna ja see rohi osta. Sageli ei ole võimalik valida. Seetõttu on ülioluline, et ka ravimid oleksid võimalikult madala hinnaga. Ravimite käibemaksu on viimastel aastatel langetanud näiteks Island, Kreeka, Tšehhi ja Sloveenia. Kokkuvõtteks veel kord: see käibemaksulangetus 20%‑lt 5%‑le nii toiduainete kui ka ravimite puhul leevendaks kindlasti praegust karmi hinnatõusu, parandaks Eesti toidujulgeolekut ja kodumaise majanduse konkurentsivõimet. Käibemaksulangetus aitaks leevendada kasvanud kodukulusid ja üldist hinnatõusu, oleks Eesti inimestele tänases olukorras kindlasti abiks ja jõuaks nii apteekide kui ka poodide hinnasiltidele. Loodan, et see eelnõu saab täna saalis toetuse, ja kui ei saa, et siis vähemasti tuleb meile peale valimisi valitsus, kes selle teemaga kohe edasi läheb. Aitäh! Nüüd saab küsimusi esitada. Henn Põlluaas, palun! Aitäh, hea eesistuja! Hea ettekandja! Me näeme, kuidas neid käibemaksualandusi

Teatavasti on need toonud kaasa väga positiivseid muutusi, hinnad on alla läinud. Aga Kaja Kallase valitsus on korduvalt korduvalt kinnitanud, et nendest ei ole mitte mingisugust kasu, et käibemaksualandus ei jõua tarbijani, ahned kaupmehed pistavad kogu vahe enda taskusse ja rikastuvad endisest veelgi

teistes riikides ei ole niivõrd tugevat võitlust jaekaubanduskettide vahel. Nii et mina usun, et meil realiseerub see maksimaalses võimalikus määras. Mis Reformierakonda puudutab, siis

tegevus, kus hinnad liiguvad erinevates ettevõtetes või [kaubandus]kettides korraga üles või alla, kas või kütusest rääkides, siis ma arvan, et Reformierakond peegeldab selle jutuga, et hinnad ei lange, oma saamatust. Nad ei saa lihtsalt hakkama. Ja nii on, et EKRE teeb ära. Rene Kokk, palun! Tänan, austatud eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Kahtlemata on see väga oluline eelnõu, mida me praegu siin arutame. Aga mul on lihtne küsimus. Siim, mis sa arvad, miks siin saalis on praegu alla 15 inimese? Kõik fraktsioonid räägivad kogu aeg, kuidas nad püüavad inimesi aidata

Kalle Grünthal, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Ma teen ühe kultuuriloolise tagasivaate. Nimelt, "Viimses reliikvias" on väga huvitav kahekõne, kus peamunk ja abtiss arutavad omavahel, mida teha eestlastest mässajatega, kes on nende vastu pööranud.

Ja siis ütleb vastu see peamunk, et aga ka kõige suurem röövel ja mässaja võib olla kloostri liitlane, kui ta teenib püha reliikviat. Hiljem muidugi selgus ka see tõsiasi, mispärast mässajatel ei õnnestunud meelitada oma juurde ka Ivo Schenkenbergi mehi. Kas siin saab tõmmata paralleeli Reformierakonna tegevusega selles küsimuses: Ivo Schenkenberg ja tema armee ning Reformierakond? Aitäh!

Reformierakond tegelikult ei ole teinud mitte midagi. Kui vaadata populaarsusnumbreid, siis justkui tundub, nagu Eesti inimestele meeldikski hinnatõus. Ma olen täiesti kindel, et kellelegi see ei meeldi, aga

Lahendus on ju tegelikult olemas, aga tänane Reformierakonna valitsus ei soovi, konkreetselt ei soovi neid lahendusi leida. Ta räägib seda, et see ei ole võimalik, lihtsalt oma saamatuse õigustamiseks.

Me mäletame, et kui meie olime valitsuses, siis me alandasime kütuseaktsiisi ja see hind läks ju väga kiirelt sinna posti otsa ja ettevõtjad ei pannud seda [vahet] oma taskusse. Tegelikult ongi valitsuse ülesanne, kui ta teeb selliseid maksualandusi, ettevõtjatele öelda, et teate, see ei ole ju teie raha, eks ole, see on riigi raha, eks ole, seda te ei tohi omastada. Me näeme, kuidas praegune valitsus ei taha mitte midagi teha ka pankadega, kelle prognoositav kasum on juba

Ma arvan, et siin on mõlemat: [ühtpidi] nad ei taha teha ja teistpidi nad ei ole suutelised tegema. Kui nende juttu kuulata, mida nad räägivad, et ei saa teha, siis mulle tundub see kangesti ka muudes asjades niimoodi olevat, et nad räägivad täpselt tagurpidi. Vene küsimuses ka. Reformierakond tahab Venemaaga viisavabadust, ta on tahtnud aastaid seda teha, ja siis hakkab rääkima, nagu EKRE‑l oleks Venemaaga mingeid huvisid. See on tüüpiline Reformierakond. Täpselt samamoodi, ise kartellidele vastu ei saa ja käibemaksulangetuse kohta arvavad ka, et see hindadesse ei jõua, kuigi tegelikult on täiesti seaduslikud mehhanismid olemas. Ettevõtjatel on ju esindusorganisatsioonid, kellega tuleks see läbi rääkida, see kooskõlastada. Ma vaatasin ka kaubanduskettide esindajate sõnavõtte sel teemal. Ka kaubanduskettide juhid on öelnud, et nad väga ootavad käibemaksulangetust. See kindlasti jõuab hindadesse. Nii et ma arvangi, et tänane valitsus on arrogantne, ülbe. Ettevõtjate esindusorganisatsioonide käest olen ma kuulnud viimastel nädalatel, et tegelikult valitsus ei suhtle nendega ja ei kuula nende muresid. Loomulikult, Reformierakonna valitsuse ajal ei jõuagi käibemaksulangetus hindadesse, aga EKRE teeb selle ära. Jaak Aabi. Rohkem küsimusi ei ole. Aitäh! Võtame ette kaasettekande. Palun siia Riigikogu rahanduskomisjoni aseesimehe Jaak Aabi.

Minu ülesanne on rääkida sellest, kuidas rahanduskomisjonis antud otsuse eelnõu menetleti. Rahanduskomisjon arutas Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esitatud

Räägin ära menetluslikud otsused ja pärast natukene ka arutelu sisust. Komisjon langetas konsensuslikud otsused võtta eelnõu Riigikogu täiskogu päevakorda kolmapäeval, 22. veebruaril 2023 ja määrata ettekandjaks rahanduskomisjoni aseesimees Jaak Aab.

mulle tundub küll, et siin käib vaidlus, nii nagu ka komisjonis käis vaidlus, ikkagi teatud jäiga mõtlemise ja kriisidele reageerimise vahel. Me teame, et paljudes riikides on ju

Niimoodi on toiduainete hinnad siiski alla toodud. Eriti aktuaalne on see praegu, kui hinnatõus on olnud lihtsalt meeletu. Kahjuks ei ole tehtud ühtegi otsust, et seda ennetada või leevendada.

maksulangetus ei jõuagi hindadesse. Mulle tundub, et Reformierakond on siinkohal kapist välja tulnud ja paljastanud selle, et nad tegelikult ei usu enam turumajandusse ja turumajanduse toimimisse. Kas teile jäi komisjonis sama mulje, mis minule? Aitäh,

Selle üle võib vaielda. Ma ei tea, kas seda on väga täpselt võimalik mõõta. Aga meil on tegelikult ju toodud küll välja neid numbreid, kui palju

Henn Põlluaas, palun! Aitäh! Hea ettekandja! Me oleme kuulnud mitmetest sellistest uurimustest või statistilistest ülevaadetest, kuidas inimeste toitumisharjumused on muutunud selle hullumeelse hinnatõusu tõttu. Valitakse odavamat ja ebakvaliteetsemat kaupa, mis loomulikult kajastub lõpptulemusena inimeste tervises. Te ütlesite, et hääletamist komisjonis ei olnud. Aga ometigi tuli ilmselt selle arutelu käigus ikkagi välja, millised erakonnad toetavad seda, et meie inimestele teha toit ja ravimid kättesaadavamaks, et nad saaksid ka kvaliteetsemalt toituda, ennast vajaduse korral paremini ravida, ja millised erakonnad selle vastu olid. Eks me näeme seda muidugi varsti ka hääletusel, aga huvitav oleks kuulata, kuidas komisjonis arutelu oli. Püüan siis, austatud küsija, kuidagi selle kokkuvõtte teha. Minul on protokolli pandud lihtsalt küsimused, vastused ja arvamused, mis seal kõlasid,

Keskerakonna arvamus nende ettepanekute suhtes on selge: me oleme ise vastavasisulisi eelnõusid siia toonud, mis kahjuks ei ole saanud toetust. Tänan küll EKRE‑t, kes on toetanud neid ka hääletustel. Sõna võttis Aivar

Ta oli veidi skeptiline, ütleme nii, aga rohkem ma ei oska tema väljenduse põhjal siin öelda. Selgelt on ikkagi toetanud vastavasuunalisi ettepanekuid EKRE ja Keskerakond. Sotside arvamust ma üldse siit välja ei loe, sest sõna ei võetud.

Tegelikult on inimeste olukord äärmiselt drastiline. Ma saan nädalas vähemalt ühe korra abipalve, kus palutakse rahaliselt toetada. Ma olen seda vahetevahel teinud, aga tervet Eestit ma ülal pidada ei jõua.

Kas see rahanduse ja inimtoitumise spetsialist tuli ka sellel rahanduskomisjoni istungil analoogse ettepanekuga välja, et inimesed ei peaks enam ostma kallist toitu, vaid peaksid hakkama valima ehk ostma odavamat toitu? Tänan küsimuse eest! Selliseid väiteid ei kõlanud ja protokollis pole ka ühtegi Jürgen Ligi arvamust. Merry Aart, palun! Aitäh! Lugupeetud ettekandja! Ma arvan, et käibemaks on majanduslik argument, mitte midagi muud. Minu teada on Rahandusministeerium teinud uuringuid, käinud Lätis ja uurinud paaris kaupluses, aga see oli visiit, mitte uuring. Aga ma küsin seda, kas komisjonis arutelul tulid ka välja – kuna tegemist on rahanduskomisjoniga ja see on majanduslik argument – erinevad tahud, [kuidas see mõjub] tootmisele, töötlemisele, jaekaubandusele, sealhulgas toidujulgeolekule. Aitäh! Keskerakonna fraktsiooni esindajana, kaitstes Keskerakonna fraktsiooni algatatud eelnõu toiduainete käibemaksu langetamise kohta, tõin selle argumendi välja.

toodete omahind tänu nendele kallitele sisenditele läheb nii kalliks, siis vägisi tulebki meie kauplustesse sisse [teiste] riikide, Euroopa Liidu riikide toodang. riikides on võetud meetmeid energiakandjate hindade tõusu leevendamiseks ehk on antud toetusi, on langetatud makse. Ehk siis see põhiline häda, mis meil kogu aeg on, et seal toetatakse ka põllumajandust rohkem, on välja kaubeldud erandeid või reegleid Euroopa Liidust, meie osa siiski põllumajanduse otsetoetustes on võrreldes teistega väiksem. Nii et mitu häda korraga ja alati kriisid kõike seda

Juhin tähelepanu, et antud päevakorrapunkti menetlemisel saab küsida kummaltki ettekandjalt ühe küsimuse. Rene Kokk, palun! Aitäh, austatud eesistuja! Hea Jaak! Ma usun, et sa endise riigihalduse ministrina kindlasti toetad seda eelnõu, ja ma loodan, et Keskerakonda on siin saalis rohkem kui sina üksinda,

kohe kipuvad selle [vahe] oma taskusse panema, nad saavad täiesti aru sellest, mida turg vajab ja mida inimesed vajavad. Aga kas oli arutelu selle üle, kui pikalt tegelikult kestab kas või see käibemaksu langetamise protsess hindade kasvu

nii efektiivselt hinnatõusu ei pidurdada. Hinnatõusu pidurdamiseks ja ennetamiseks peab muude meetmetega enne hinda langetama. Umbes nii, nagu me tegime ka eelmisel kütteperioodil energiakandjatega.

Seda oleks pidanud tegema, seda ma olen rääkinud siit puldist päris mitu korda. Aga eelmisest kevadest saadik mitte midagi ette ei ole võetud. Aitäh! Rohkem küsimusi ei ole,

Lugupeetud Riigikogu liikmed nii siinpool kui ka sealpool ekraani! Proua Ivi Eenmaa rääkis eksistentsiaalsest olemasolust. Ka see teema on otseselt sellega seotud. Euroopa Liidus on neli riiki, kes ei rakenda toiduainetele käibemaksu soodusmäära. Need on Bulgaaria, Leedu, Taani ja Eesti. Taani on tunduvalt rikkam kui Eesti, aga ka Taanis toetatakse toidutootmist, olgu siis eksporditoetuste, tapatoetuste või mingite muude toetustega. Samuti toetab Leedu nii oma tootjaid kui ka töötlejaid.Tõsi, kõikides riikides ei ole käibemaks alandatud kõikidel toiduainetel, aga kõik riigid, välja arvatud need neli riiki, eriti Eesti, on langetanud käibemaksu vähemalt oma riigis kasvatatavate [toidu põhikomponentide] puhul.Käibemaksu vähendamise ettepanekut on siin saalis tehtud selle nelja aasta jooksul korduvalt. Vastuväide on alati olnud, et sellest ei ole kasu. Lätis on tehtud arvutusi, et 2018. aastal langetatud puu‑ ja köögiviljade käibemaks – Läti langetas omakasvatatud puu- ja köögiviljade käibemaksu 21%‑lt 5%-le – tähendas tarbijate jaoks ligi 12% soodsamat hinda

Meil on väga kõrge inflatsioon. Põhjusteks on kõrged toiduainete hinnad ja ka eluasemekulud. Toit on kallinenud aastases võrdluses umbes 28% ja eluasemekulud 46%. Käibemaksuga maksustatakse ettevõtluse käigus müüdavaid kaupu ja teenuseid. Seega, toiduainete käibemaks on seotud toiduga seotud väärtusahelaga alates toidu tootmisest ja töötlemisest ning lõpetades turustamisega.

nii energiakulud kui ka palgatõusud. Ta on sunnitud tõstma [toote] hinda ning samuti peab seda tegema töötleja ja lõpuks ka turustaja. Kui selles ahelas vähendada käibemaksu, siis lõppkokkuvõttes muutub toit ka tarbija jaoks soodsamaks. See ei ole keeruline matemaatika, natukene peab lihtsalt mõtlema. Meil Kagu-Eestis on paljudel pensionäridel pension umbes 500 eurot. Kuidas peab see inimene saama osta toitu, maksta eluasemekulusid ja osta ka ravimeid? Olen näinud paljusid inimesi, kes, pisarad silmis, küsivad minult, kuidas peaks toime tulema igapäevaste kulutustega. Mida neile vastata? Öelda, et kannatage, sest meil on sõda ja meil on muud kriisid, ei ole minu meelest aus ja õiglane. Toit moodustab Eesti perede eelarvest umbes 21%. See tähendab, et tarbija hakkab eelistama odavamat importtoitu. Näiteks lihatoodete puhul teeb umbes 45% ostjatest valiku hinna põhjal. Import aina suureneb. See on negatiivne trend Eesti toidutootmise suhtes. Siit tuleneb ka toidujulgeoleku küsimus pikemas perspektiivis. Kas meie eesmärk on vähendada toidutootmist? Ei tohiks nagu olla. Ma lõpetan [toiduainetööstuse] liidu juhi Sirje Potisepa sõnadega: on aeg teha toiduainete hinna kujundus läbipaistvaks, et oleks näha, kui suure osa saavad tootjad, kui suure töötlejad, kui suure osa saab jaekaubandus ja kui suure riik. Seda lisaks käibemaksu alandamisele. Mul on väga kahju, et siin saalis ei ole rohkem inimesi. See tähendab seda, et tõenäoliselt see [eelnõu] kukub

Läti toidukaubanduse assotsiatsiooni tegevdirektor on käibemaksuga seoses öelnud, et kui käibemaksuga midagi ette ei võeta, siis väheneb Läti päritolu kauba kogus poelettidel ja kriisi korral muutub see veelgi väiksemaks.

vaidleb vastu väitele, et kauplejad ei kajasta käibemaksu alandamist oma hindades ja hinnalangust pole: vastupidi, see oleks kogu ühiskonnale hea juba järgmisel hommikul, madalam käibemaksumäär suurendataks kohalike tootjate hulka, kes keerulised ajad üle elaksid, ning see edendaks Läti toidukaupade konkurentsivõimet odavate importtoodetega Mul on väga kahju, et Eesti on peaaegu ainuke riik, kes ei saa aru, et käibemaksu [alandamine] aitab meie inimesi, aitab tootjaid, aitab töötlejaid ja aitab tegelikult ka turustajaid. Aitäh! Aitäh! Rohkem kõnesoove ei ole, sulgen läbirääkimised. Eelnõu kohta muudatusettepanekuid ei esitatud. Selle eelnõu puhul on kohe vaja läbi viia lõpphääletus. Heakskiitmiseks vajab eelnõu [vähemalt] 51 häält ehk Riigikogu koosseisu häälteenamust, aga kõigepealt teeme saalikutsungi.

Head kolleegid, panen hääletusele Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele toiduainete ja ravimite käibemaksu langetamiseks 5 protsendile" eelnõu 758. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Eelnõu poolt on 12 saadikut, vastu ei ole keegi, erapooletuid on 1. Eelnõu kukkus menetlusest välja.Tänane Tänane 23. päevakorrapunkt, Riigikogu liikme Tarmo Kruusimäe algatatud tsiviilkohtumenetluse seadustiku

Ma ei saa seda [korda] rikkuda praegu, aga no kurb on, kurb on. Aga lähme ikkagi edasi 23. päevakorrapunktiga, Tarmo Kruusimäe algatatud tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõuga 766. See on on Riigikogu XIV koosseisu viimane päevakorrapunkt, mis menetlusele tuleb. Väga põnev. Palun, Tarmo! Tänan, hea aseesimees! Head töökaaslased! Hea Henn, kes sa eelnevalt just küsisid, et kuidas sellesse nagu suhtuda! Ütlen ausalt, olles erialalt peakokk, ma oleks toetanud selle eelnõu teist osa, mis oleks olnud nagu need ravimid. Mäletate, me siin kõikide fraktsioonidega algatasime selle, et vähiravimeid saaks mõistliku hinnaga, need oleks kättesaadavad.

see niinimetatud Pandora laegas. Pärast 1. jaanuari 2006 on selline võimalus olemas, aga need juhtumid olid eelnevalt. Me võime muidugi diskussioone pidada pikalt ja laialt, et kes vana asja meelde tuletab, see hoidku silm, või kes vana asja ikka enam hakkab siin üles võtma, aga samas me loeme ju kõikidest nendest suurtest avastustest, mis kuskilt tulevad. Oi, me oleme inimesi ka mingite mitmekümne aasta taguste pattude ja asjade eest nuhelnud, neid avalikkuse ette toonud. Kas see on õige, et me anname uuesti takkajärgi võimaluse? Kui palju see võib tekitada kurja? See on see üldine diskussioon ehk see, kas me jääme olemasolevatesse raamidesse või ei. Mina kui seaduseelnõu esitaja olen seda meelt, et me teistes valdkondades ju vaatame vanu asju üle, kui ühiskonnas tuleb see

Selline oli eelnõu algataja soov, et anda see võimalus. Aga ma ütlen, et eelnõu teema ei ole mitte üksikjuhtumid, vaid ikkagi

Seega, minu üleskutse on toetada seda eelnõu. Nagu me näeme, on see päris hea [eelnõu], mis peaks jääma järgmise koosseisu arutlusse. Mul on siiralt hea meel Riigikogu juhatuse üle, kes just mulle andis võimaluse olla viimasena siin puldis. Jaa, peale mind tuleb veel Urve, kes ütleb siis, milline oli

üks saab algatada eelnõu. Iseküsimus on, kas ülejäänud saal teda toetab. Aitäh! Ma olen nõus vastama küsimustele. Jaa, küsimusi on. Kodukord näeb ette, et sa lausa pead vastama, kui neid on. Kalle Grünthal, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea Tarmo!

Ma olen saanud juba ühe positiivse hinnangu näiteks sotsiaalkomisjonis tubakaseadusele, mida me ei ole nelja aasta jooksul suutnud üldse muuta, aga Helmen Kütt ütles, et Tarmo, sa võta rahvalt mandaat ja tee järgmises koosseisus see Täpselt niimoodi läks eelmises koosseisus tühja kasseti autoritasuga, kui Aadu Must ütles mulle, et Tarmo, võta rahvalt mandaat ja tee ära. Nagu te mäletate, tühja kasseti tasu, mida 16 aastat ei olnud muudetud, sai ära muudetud.

parem ikka esimene lugemine kui see, et ta näiteks jääb kuhugi kalevi alla. Nagu näiteks see seaduseelnõu, mis sai siin algatatud, et vabastada koduomanikud kohalikule omavalitsusele kuuluvate kõnniteede lumest ilma rahata

Tuleb tulla järgmine kord uuesti ja koduomanikud sellest vabastada. Samamoodi on selle eelnõuga. Hea on see, et see jõudis siia saali ja me saimegi avada diskussiooni, kuhu on kohe juba kolmas osapool tulemas. Tänan! Paul Puustusmaa, palun! Suur tänu, hea juhataja! Vaata, Tarmo, ma näen, et sa ju planeerid nüüd järgmist koosseisu ja seadusega edasiminekut, ehk teine ja kolmas lugemine toimuksid juba järgmises koosseisus. Aga tegemist on tsiviilkohtumenetluse seadustiku muudatusega ja ainult teistmise osa

Viitan lihtsalt sellele, et kunagi oli 30 aastat, nüüd see on lühendatud 10 aastale. Siis me saaksime ka mingit teatud õiglust tagasi ja siin on sama seadusega tegemist. Kas sul sellist mõtet ei ole tulnud või oled sa seda kaalunud järgmise koosseisu Hea Paul, see oli päriselt ka hea küsimus. Sina oled meil jurist, sa valdad seda teemat. Eks ma lootsin, et tulebki hästi palju muudatusettepanekuid pärast esimest lugemist. Aga me teame, et me me alustame selle tööga järgmises koosseisus, nii sina kui ka mina, kes me saame rahvalt mandaadi. Aga kui rahvas otsustab kuidagi teistmoodi, siis sina

selle teema tuua Riigikogu suurde saali näiteks teisel lugemisel, siis on siin väga palju erinevaid tahke ja nüansse. Mina olengi mitmelgi korral, kuulates teisel lugemisel kõiki neid kõnesid, näinud medalil hoopis neljandat, viiendat, kuuendat või seitsmendat külge.

Lugupeetud kolleegid! Lugupeetud juhataja! 13. veebruaril jõudis õiguskomisjonis arutlusele eelnõu, millega soovitakse muuta tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seadust. Ettepanek seaduse muutmiseks tuli Riigikogu liikmelt Tarmo Kruusimäelt. Äsja me kõik kuulsime temalt endalt, miks seda seadusemuudatust vaja on, aga komisjonis oli meil arutamiseks ainult vastav kirjalik ettepanek. Arutlusel Arutlusel olid abiks Justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonna eraõiguse talituse juhataja Vaike Murumets ja õiguskomisjoni nõunik Linnar Liivamägi.Justiitsministeeriumi esindaja informeeris komisjoni, et Vabariigi Valitsus loobus antud eelnõu kohta arvamuse andmisest, sest algatuse eesmärk jäi ebaselgeks. Ühtlasi selgitas proua Vaike Murumets, et Justiitsministeeriumi seisukoht on samuti eelnõu mitte toetada. Põhjuseks on see, et põhiseaduspärasus on küsitav. Õiguskindluse seisukohast ei ole mõistetav, ütles Vaike Murumets, miks peaks võimaldama esitada 20 aastat tagasi tehtud kohtulahendite peale teistmisavaldusi ilma selguseta selle mõju kohta ja teadmiseta, kui palju neid lahendeid on.Linnar Liivamägi lisas, et õigus areneb pidevalt, mistõttu aja jooksul muutuvad nii menetlusseadused kui ka materiaalõigus, ja eelnõus pakutud lähenemine, mis eirab õigusrahu ja loob sisuliselt võimaluse teha menetlustoiminguid tagasiulatuvalt, ei ole lubatav. Menetlusnorme kohaldatakse alati sellisel kujul, nagu need kehtivad menetluse ajal, see tähendab konkreetse menetlustoimingu tegemise ajal, ning hilisemad muudatused menetluskorras ei anna alust lõppenud menetluste taasavamiseks.Vaat selline oli meie arutelu. Küsimusi eriti palju ei olnud ja kuna algatajat ennast kohal ei olnud, ei saanud ka temalt täpsemalt küsida. Komisjoni esimees proua Heljo Pikhof tegi ettepaneku see eelnõu tagasi lükata, kuna eesmärk ei ole õiguskomisjoni liikmetele selge ja on küsimusi selle eelnõu põhiseaduspärasuse kohta.Õiguskomisjon tegi ka menetluslikud otsused: teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 22. veebruaril, selles oli konsensus, ning teha ettepanek eelnõu tagasi lükata ja määrata juhtivkomisjoni esindajaks Urve Tiidus. Kõik otsused tehti konsensuslikult ja otsuste tegijad olid Järveoja, Kannimäe, Kaskpeit, Pikhof, Poolamets, Tiidus ja Toomast.Kuna see on Riigikogu XIV koosseisu ja ka õiguskomisjoni viimane eelnõu, siis tahan lõpetuseks öelda aitäh teile, õiguskomisjoni [sekretariaat], nõunikud Raini Laide, Carina Rikart ja Linnar Liivamägi ning meie arutelude talletaja Selena Eenmaa. Aga me kõik teame, et õiguskomisjoni töö otsa ei saa, nii nagu teistegi komisjonide töö siin parlamendis. Suur tänu tähelepanu eest! On mõned küsimused. Kalle Grünthal, palun!

minu jaoks arusaadavalt lahti subsumeerimise loogilise olemuse põhjal. Arusaadavalt loogilise summeerimise olemuse põhjal? Sellist vormelit meil seal ei kasutatud, aga ma kordan üle tippasjatundjate seisukohad.Õiguskindluse seisukohalt ei ole mõistetav, miks peaks võimaldama esitada 20 aastat tagasi tehtud kohtulahendite peale teistmisavaldusi ilma selguseta selle mõju kohta ja teadmiseta, kui palju neid lahendeid on. on. Õigus tõepoolest areneb pidevalt. See, mis tol ajal ei olnud võimalik, võib 10 aastat hiljem olla võimalik. Selles mõttes on teie küsimus õigustatud. Aga muutuvad kõik menetlusseadused, materiaalõigus ja nii edasi. Seadustega käib demokraatlikus riigis kaasas ka õigusrahu, inimestel peab olema kindlus, et nüüd, sellest ajast hakkab kehtima nagu natukene parendatud olukord, parendatud seadus, aga tol ajal oli see selline.Loomulikult, juristidele jääb alati võimalus uurida võimalikke teistsuguseid lahendusi, see on nende töö. Nad tõenäoliselt saavad selle eest ka hästi tasustatud. Me ei välista, nagu Tarmo Kruusimäe siin kenasti ütles, et kui ta saab rahvalt mandaadi, siis ta järgmises koosseisus tuleb ja võtab selle asja uuesti ette. Mina ega keegi meist siin saalis Paul Puustusmaa, palun!

nagu need asjad on: on üks aeg, üks periood, mille jooksul peab kohal olema inimene ise või tema asendaja. Kõik tehniliselt ei õnnestunud nii hästi ja siis tehti selline otsus. Küllap me oleksime küsinud palju küsimusi, aga kui ma siin natukene nüüd eksin, siis … Tarmo noogutab seal, võib-olla ta tahab ise

ettekandja! Algataja puudumine iseenesest ei saa ju tagasilükkamist põhjustada. Aga asi pole selles. Mu küsimus on rohkem selle kohta, mida te mainisite, et komisjon jõudis järeldusele, et selle eelnõu põhiseaduspärasus on küsitav.

õiguspoliitika osakonna eraõiguse talituse juhataja Vaike Murumets, kes on sellel alal kompetentne, ja õiguskomisjoni nõunik Linnar Liivamägi, siis me toetusime nende seisukohtadele selle eelnõu suhtes.

praegu on otsus selline. Õiguskomisjoni liikmed, kes kõik kunagi ei ole juristid, peavad toetuma siiski ekspertide ja asjatundjate seisukohtadele. Niimoodi õiguskomisjon ka tegi. Aitäh, Helir-Valdor Seeder, palun! Aitäh! Lugupeetud ettekandja! Te olete praegu niisuguses ajaloolises rollis, te olete selle koosseisu kõige viimase eelnõu kõige viimane ettekandja. Kohe hakkab toimuma selle koosseisu kõige viimane hääletus.Aga mul on küsimus. Kas ma saan õigesti aru, et kui ma nüüd Riigikogu liikmena hääletan selle poolt, et see eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata, nii nagu komisjon on ettepaneku siis see eelnõu lükatakse tagasi, see langeb menetlusest välja; kui ma hääletan selle vastu, siis see eelnõu langeb menetlusest välja koosseisu volituste lõppemise tõttu; ja kui ma jään erapooletuks, siis on ka täpselt sama, tulemus on üks, ükskõik, kas ma vajutan kollast, rohelist või punast nuppu? Aga mida teie komisjoni liikmena mulle soovitate, millist nuppu ma peaksin vajutama? Mis on teie soovitus? Aitäh, lugupeetud härra Seeder! Te olete üks väga kaval kolleeg. Te ju teate väga hästi, et Riigikogu liige on oma seisukohtades ja tegudes vaba. Te oskate seda paremini seletada kui mina. Nii et mina siin soovitusi ei anna. Ma edastan ainult õiguskomisjoni seisukoha. Seal oli konsensuslik otsus eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata. Aga ma tunnustan ka seda, et te tõite kõik need kodu‑ ja töökorra seadusest tulenevad võimalikud lahendused praegu välja. Sisuliselt on üks tulemus: [eelnõu] langeb välja, kuna see on selle Riigikogu koosseisu viimane

tuletan meelde hea Tarmo Kruusimäe lubadust, et ta järgmises koosseisus, kui valijad nii otsustavad, võtab selle asja uuesti käsile. Aitäh! Rohkem küsimusi ei ole. Aitäh! Avan läbirääkimised. Läbirääkimiste soovi ei ole, sulgen läbirääkimised. Nagu me kuulsime, juhtivkomisjon on teinud ettepaneku eelnõu 766 esimesel lugemisel tagasi lükata ja seda me peame hääletama. Aga enne teeme saalikutsungi.Head

Head kolleegid, panen hääletusele juhtivkomisjoni ettepaneku eelnõu 766 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht!

Tagasilükkamise ettepaneku poolt on 9 inimest, ettepaneku vastu on 10 inimest, erapooletuid on 1. Ettepanek ei leidnud toetust ja eelnõu on edasi menetluses.

Istung on samuti lõppenud. Homme on ka veel istung, aga sellel istungil ei ole päevakorda.